Ranije na sjednici dogovorili smo da raspravu o ove dvije točke objedinimo i to je: - Izvješće o radu policije u 2020. godini i - Izvješće o radu policije u 2021. godini Podnositelj je Vlada RH na temelju Članka 4. Zakona o policiji. Raspravu je proveo Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za obitelj, mlade i sport. Pozdravljam državnu tajnicu sa suradnicima. Dobro došli u Hrvatski sabor. Želite li ovaj uzeti riječ i podnijeti izvješće, dati dodatno obrazloženje? Izvolite, gospođa Irena Petrijevčanin državna tajnica u MUP-u. **Petrijevčanin Hvala lijepo cijenjena potpredsjednice Hrvatskog sabora. Cijenjene saborske zastupnice i zastupnici, dopustite da predstavim i svoje suradnike iz MUP Ravnateljstvo policije koji su danas ovdje u sabornici, načelnica glavnog, načelnica Ureda glavnog ravnatelja policije, zamjenik glavnog ravnatelja policije i zamjenik načelnik Uprave za javni red i sigurnost. Izvješća o radu policije koja su današnja točka objedinjena donose vama i javnosti detaljan prikaz aktivnosti i prije svega u suzbijanju kriminaliteta i u onim temeljnim policijskim zadaćama i poslovima u sprječavanju kažnjivih ponašanja u sigurnosti na cestama i granici kao i prikaz rezultata tih aktivnosti u koje se vi cijenjene zastupnice i zastupnici možete i uvjeriti uvjeriti kroz detaljne statističke pokazatelje rezultata spomenutih aktivnosti koji su sadržani u ovim izvješćima. Kao što dobro znate sigurnosni izazovi u 2020. i 2021. ali isto tako možemo reći i prošle, pa i ove godine jednako tako policija je dočekala spremnom i pružila pravovremene odgovore kako isto tako i u preventivnom djelovanju kako bi se održalo što povoljnije stanje javnog reda i mira, odnosno sigurnosti uz smanjenje stope kriminaliteta. Posebno smo ponosni i na preventivne aktivnosti koje je policija poduzimala u ovom periodu. Tu je cijeli niza aktivnosti „Živim život bez nasilja“, „Zajedno protiv govora mržnje“, „Sigurnost i zaštita djece na internetu“, „Budi navijač, a ne razbijač“, „Tko se to šali sa mojim podacima“, „Imam izbor“, „Zajedno“ i cijeli niz drugih preventivnih aktivnosti. Nastavile su se i aktivne suradnje sa međunarodnim partnerima i organizacijama prije svega Interpolom, Europolom, Frontexom, ali i cijelim nizom drugih kao i s brojnim članicama EU u bilateralnim, multilateralnim projektima, sa europskim tijelima i naravno sa SAD-om. Ponosni smo također na postignuto jačanje suradnje sa akademskom zajednicom i naravno i sa civilnim društvom budući da smo itekako svjesni da za složena složena kaznena djela, odnosno složene zločine koji se tiču teških kršenja ljudskih prava poput trgovanja ljudima i sličnih nije moguće ostvariti znatne pomake bez interdisciplinarnog, inkluzivnog pristupa i naravno međunarodnog i međuresornog. I u tom smislu također trebamo istaknuti suradnju sa uredima pravobraniteljica. Svjesni porasta specifičnih vrsta kaznenih djela i kriminaliteta naročito zadnjih godina poseban fokus u smislu edukacija i stručnih usavršavanja policijskih službenica i službenika pridali smo kroz edukacije, treninge, seminare i cjeloživotno učenje na Policijskoj akademiji i ponajprije stavljen naglasak na one vrste znanja i vještina koje su u današnje suvremeno vrijeme u suvremenim izazovima, rizicima i prijetnjama najpotrebnije za obavljanje kvalitetnog policijskog posla prije svega. Jučer smo imali priliku čuti na jednoj konferenciji od neovisnih stručnjaka kako je unutar javne uprave zapravo policijski službenici i službenice su najeduciranije u smislu onih ključnih pitanja izazova koji se tiču današnjeg vremena, a prije svega postupanja u teškim kaznenim djelima, postupanja u nekim drugim izazovima itd. što nam je jako bitno čuti od neovisnih stručnjaka. Želim istaknuti neke pokazatelje i podatke. Što se tiče organiziranog kriminaliteta i rada policije na otkrivanju i procesuiranju tih kaznenih djela, a javnost je sa pravom usmjerena baš na ovo možemo kolokvijalno reći rak ranu hrvatskog društva. U 2020. godini bilježimo povećanje od 6,3% i ovo je ujedno najveći broj prijavljenih kazni, kaznenih djela da tako kažem ove vrste u proteklom petogodišnjem razdoblju. Dok u 2021. bilježimo još veći porast broja otkrivenih kaznenih djela od 11,5% kao i porast prijavljenih počinitelja od 8,5%. Ako govorimo o domeni gospodarskog kriminaliteta i korupcije, onda možemo reći da je prijavljeno 4627 kaznenih djela, a osumnjičenih osoba je 18,3% više. Ako govorimo o korupcijskim kaznenim djelima onda je prijavljeno 69,5% više u 2021. godini, a isto se odnosi i na počinitelje kaznenih djela od kojih je prijavljeno više 46,1% u usporedbi sa prethodnim godinama, odnosno prije svega prethodnom godinom. Ovdje sam dužna napomenuti da zbog složenosti i dugotrajnosti kriminalističkih istraživanja, korupcijskih kaznenih djela prije svega dolazi do razlike u broju prijava na godišnjoj razini. Međutim, promatrajući razdoblje od recimo 2016. pa do 2021. udio korupcijskih kaznenih djela u ukupnom broju kaznenih djela iz sfere gospodarskog kriminaliteta u prosjeku je 14%, dok za konkretno 2021. iznosi 19,7%. Kad govorimo o općem kriminalitetu onda imamo brojku od 41872 kaznena djela. Možemo reći da je 952 kaznena djela počinitelj je bio zatečen na djelu što je isto izuzetno važno, a u 27355 kaznenih djela počinitelji su bili nepoznati u vrijeme saznavanja, odnosno počinjenja kaznenog djela. Tijekom 2021. prijavljeno je 103 pokušaja ubojstva što je za 5 kaznenih djela manje nego u odnosu na prethodnu godinu. Moram istaknuti cijenjene zastupnice i zastupnici, a vi ste toga jako dobro svjesni da su 2020. i 2021. kako za cijeli svijet, tako i za našu zemlju, pa naravno i za resor policije, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, ali i za još neke druge resore, primjerice zdravstveni sustav ili civilnu zaštitu slijedom njihove nadležnosti i slijedom naše nadležnosti bili izuzetno zahtjevne godine. Međutim, naravno povezano sa pandemijom covid-19, te svakako ne smijemo zaboraviti ni prirodne katastrofe, znači dva razorna potresa koja su u kratkom roku pogodila našu zemlju. Pa unatoč tome možemo konstatirati, a to je i činjenično ovdje pred vama da je stanje sigurnosti tijekom te dvije vrlo izazovne godine, rekla sam zašto i vi to dobro znate, također ostalo i bilo na vrlo visokoj razini, što pokazuju kažem dostupne činjenice kroz ovo izvješće iz kojeg nadalje mogu izdvojit nekoliko bitnih momenata. Koeficijent razriješenosti kaznenih djela iznosio je 70,5% što je porast od 4,3 u odnosu na prethodnu godinu, međutim treba također istaknuti da je postotak razriješenosti kaznenih djela u 2021.g. iznosio 73,1% što je najveći postupak razriješenosti kaznenih djela od Hrvatske samostalnosti. Razriješenost iz sfere organiziranog kriminaliteta se u prosjeku zadržava na visokih 98,6%, a ovo je ujedno i najveći broj prijavljenih kaznenih djela ove vrste kriminaliteta u promatranom 5-godišnjem razdoblju. Kao što sam spominjala prethodno, u 2020.g. mi smo zabilježili 538 korupcijskih kaznenih djela, u 2021. 912 kaznenih djela što je značajan porast i prije svega vidimo da je to rezultat predanosti i proaktivnog pristupa Ravnateljstva policije i MUP-a jer je razriješenost ovih kaznenih djela dalje 99%. U 2020.g. zbog restrikcije u okviru pandemijskih mjera zabilježili smo pad zapljene droga, međutim ako govorimo o 2021. imamo imamo povećanje 7,5% i ovdje ponovno ističem rekordne zapljene, ako govorimo o količinama onda ćemo reći da je heroina zaplijenjeno 256 kg, kokaina 7…, 745,5 kg i kanabisa 1 tisuća 190 kg. Isto tako moram spomenuti kibernetički kriminalitet jer je kao što znamo prisutan globalni rast u svijetu i hrvatska policija i Ravnateljstvo policije i MUP izuzetno aktivno su uključeni u ovu fenomenologiju i međunarodno i nacionalno odnosno domicilno. U tom smislu tijekom ove 2.g. to je to je jedan od strateških prioriteta, snažno se radilo na podizanju kapaciteta i educiranosti, a poseban fokus je stavljen na kaznenopravnu zaštitu djece i maloljetnika kroz borbu sa svim oblicima cyber kriminala. U tehničkom smislu je uloženo više od milijun eura u tehničku i informatičku infrastrukturu kad govorimo o kibernetičkom kriminalitetu. Dakle svjesni svih novih pojavnosti u internetskom prostoru i jako, jako usmjereni na preventivne aktivnosti jer ovdje se pokazalo, a to potvrđuju i brojne stručne studije da je prevencija izuzetno važna, a kad govorim o prevenciji onda svakako trebam spomenuti i najmanji broj poginulih osoba u proteklih 20.g., znači 2020. imamo 237 poginule osobe u prometu, vidimo da je to s razine Ravnateljstva policije i policijskih uprava i naravno prometne policije, u svakom slučaju su njihova nastojanja, preventivne aktivnosti i brojni projekti su pridonijeli tom smanjenju broja nesreća i poginulih na našim cestama. Također znamo da je donesen i 6. Nacionalni plan plan sigurnosti prometa na cestama koji je započeo 2021., a potrajat će do 2030. i koji je zapravo donio nove pristupe u skladu sa međunarodnim aktivnostima i u skladu sa međunarodnim tokovima vezano uz ovu problematiku i tu su 4 najčešće ubojice u prometu koje su javnosti jako dobro poznate, od nekorištenja pojasa, alkohola, nepropisnog korištenja mobitela i brzine, koje su sve uzete u obzir sa svojim specifikumima i kao takvima se onda pristupa. Isto tako ne smijem zaboravit da su u sferi prometne policije uložena zaista znatna financijska sredstva u modernizaciju tehnološku, dakle i modernizaciju uređaja za nadzor brzine. Kad govorimo o učinkovitom upravljanju državnom granicom također treba istaknut da je to jedan od bitnih strateških prioriteta, a vi ste svi jako dobro svjesni zašto, ne samo zbog dužine hrvatske granice nego zbog svih onih specifikuma o kojima smo i nedavno ovdje govorili kad sam bila. Ono što treba reći da prije svega strateški prioriteti su bili u ove 2.g., a oni ostaju i sada, je borba protiv nezakonitih migracija s posebnim naglaskom na krijumčarenje migranata i s posebnim fokusom na trgovinu ljudima. Kao što dobro znate RH se nalazi na glavnoj ruti kretanja migranata koji sa Bliskog Istoka nastoje doći do zemalja EU, njihovih željenih destinacija. Stoga je Ravnateljstvo policije i granična policija i policijske uprave koje su nadležne za ovu vrstu postupanja itekako posebnu pozornost tijekom ove 2.g., a i trenutačno usmjeravale na otkrivanje kriminalnih skupina koje se bave krijumčarenjem ili trgovinom ljudi. I ono što je bitno za napomenuti, 2021. smo imali porast od 37,1% ovih kaznenih djela. Kao što znate Vijeće je 9. prosinca 2021.g. zaključilo da je RH ispunila sve uvjete, te da se može donijeti odluka o ukidanju nadzora na unutarnjim granicama. Osim pristupanju Schengenskom prostoru tijekom 2021. i naravno 2020. policija je ostvarila i brojne druge značajne međunarodne aktivnosti i možemo reći međunarodna postignuća i od kojih zapravo nemoguće izdvojiti u ovom kratkom vremenu sve pa ću izdvojiti samo ulazak u američki program izuzeća od viza čime je također ostvaren jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva RH. Posebno želim istaknuti napore i trud koji se ulaže sa razine Policijske akademije, Ravnateljstva policije u stalne konstantne edukacije i treninge policijskih službenika i službenica. Tako je tijekom ove dvije godine koje su promatrano razdoblje održano više od 470 raznih edukacija na kojima je educirano više od 380 policijskih službenika i službenica. Mislim da nije dovoljno poznato u javnosti da se izuzetna pozornost pridaje obrazovanju na svim razinama, a kad kažemo na svim razinama onda mislimo na srednjoškolskoj razini, visokoškolskoj i posebice cjeloživotnom, cjeloživotnom obrazovanju. Tijekom ove dvije godine također je uspješno završena i funkcionalna reorganizacija policije u smislu poboljšanja efikasnosti poslovnih procesa, povećanja operativnosti na svim razinama rada i također racionalnijeg poslovanja. Znači funkcionalna reorganizacija je rađena na način da su se detektirale slabe točke unutar sustava, samokritički inkluzivno se pristupilo toj analizi i iza toga se djelovalo točno na onim područjima na koja je, koja su zahtijevala djelovanje. Tako da zaista pohvaljujem sve koji su sudjelovali u ovome i rezultati ove funkcionalne reorganizacije su ostalom vidljivi iz dijela ovih činjeničnih podataka o kojima danas govorimo. U kontekstu svega istaknutog želim naglasiti da naravno zbog vremenskog ograničenja nisam spomenula sva postignuća u promatrane dvije godine, međutim ono što je bitno reći iako je MUP kao i cijela kao i cijela RH u ovom promatranom vremenskom razdoblju bili, bili suočeni sa neočekivanim kriznim okolnostima, dakle '20. i '21. godina, odgovorno tvrdimo, a to dokazuju i činjenice da se potvrdila funkcionalnost i spremnost Hrvatske policije i svih njezinih rodova. Prije svega na izvršavanje temeljnih zakonskih obveza i propisa, temeljnih zakonskih zadaća i očuvanju sigurnosti svih hrvatskih građana. Kad govorimo o postignućima onda svakako treba spomenuti i velik trud, napor i profesionalnost interventne i specijalne policije, granične, prometne, temeljne i svih rodova policije koje sada ovom prilikom nisam možda spomenula iz svih uprava diljem RH, a govorimo o 20 uprava na razini županija, govorimo o 178 policijskih postaja koje izvršavaju različite zadaće. Na kraju cijenjeni saborski zastupnici i zastupnice, dopustite mi da zahvalim svim policijskim službenicama i službenicima na savjesnom i profesionalnom radu u proteklom periodu, u sadašnjem periodu, a vjerujem i u budućem. Takav pristup profesionalan i stručan je prepoznat i vrednovan dok je suprotan bez iznimke sankcioniran. Hvala lijepa. Hvala vama. Možete čak otići na mjesto s obzirom da prije nego što budete odgovarali imamo jednu povredu Poslovnika i dvije, dva zahtjeva za stankom. …/Upadica Irena Petrijevčanin: Dobro./… U redu. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Grmoja, izvolite. Povrijeđeno je niz članaka Poslovnika, ali neka, nekakvo elementarno pristojno ponašanje ovdje i odnos prema Hrvatskom saboru, gdje je ravnatelj policije? Je li bolestan, zašto nije tu? Zašto o ova dva izvješća raspravljamo o radu važnog državnog tijela kao što je policija raspravljamo objedinjeno? Znamo koliko je to važna točna i to u popodnevnim satima, dakle gdje je ravnatelj policije ja postavljam ovdje pitanje? Ja poštujem sve vas tu, ali jednostavno kad imamo izvješće o radu DORH-a …/Upadica: Hvala./… tu je glavna državna odvjetnica. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala kolega Grmoja, neću vam izreći opomenu jer niste to iskoristili za repliku, ali za pitanje na koje zapravo evo sad nemamo prilike s obzirom da je povreda Poslovnika nema prostora za, za odgovor. Idemo dalje, imamo još jednu povredu Poslovnika. Kolega Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Članak 238., kolega Grmoja povrijedio je članak Poslovnika na način da inzistira na tome da tu treba biti ravnatelj policije, ne čita materijale jer Vlada je jasno napisala tko treba biti ovdje u ime Vlade i Vlada je poslala ovdje ovlaštene ljude koji mogu predstaviti ova dva izvješća. To vama nije dovoljno. Di su vaši članovi kluba da o tome raspravljaju? Zašto ste stalno vi sami sebi dovoljni da govorite svima i tražite nešto, a kad trebate pokazati nema vas nigdje. Tako da sve kako treba biti. Kolega Boriću vama moram izreći opomenu jer niste ukazali na neki eventualnu sumnju u zlouporabu ili nepoštivanje Poslovnika. Tako da ću vam izreći opomenu jer ste vi zapravo odgovarali na pitanje koje u ovom slučaju nije u vašoj nadležnosti dati taj odgovor. i niste spomenuli koji članak Poslovnika je povrijeđen. …/Upadica se ne razumije./… Dobro, ali i bez toga znači vama moram izreći opomenu. Idemo sada dalje. Imamo dva zahtjeva za stankama. Prva je ona zastupnika Grmoje. Izvolite. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a. Usporedbom oba policijska izvješća uočio sam kako u izvješću za 2021. godinu uključeno nove poglavlje Pritužbe na rad policijskih službenika, disciplinski i kazneni postupci. Zabrinjava podatak da je 2021. zabilježen porast prijava na rad policije od čak 17%, znatno povećanje prijava upućuje na ozbiljne probleme u policijskom sustavu. Uostalom u slučaju jednogodišnjeg policijskog zataškavanja prometne nezgode pijanog HDZ-ovog župana Dekanića smo se uvjerili do koje je mjere u policiji moguće zlorabiti položaj, nastradali su nisko rangirani policajci, nemam informacija da su više rangirani šefovi dakle došli u određene probleme zbog zataškavanja ove nesreće, al nije sve to dakle što se tiče zataškavanja u policiji, ovaj su tjedan glavnom ravnatelju policije Nikoli Milini stigli dokumenti koji potvrđuju sumnju da su se načelnik PU Zagrebačke Marko Rašić i načelnik I. PP u Zagrebu Zoran Cvetnić upustili u krivotvorenje službene isprave kako bi zataškali kaznena djela visokopozicioniranih HDZ-ovaca iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. jer sam osobno bio prisutan 28.11.2022.g. kad su diplomatu Sabljaku po nalogu ravnatelja za sigurnost u …/Govornik se ne razumije/…Božića, HDZ-ovca naravno, onemogućili ulazak u ministarstvo iako je tada na snazi bila pravomoćna presuda Upravnog suda u Zagrebu o poništenju

unesen je podatak kako je policija tijekom intervencije utvrdila da je sudski spor i dalje u tijeku iako video dokazuje, objavio sam ga ja na svom Facebooku, da je Sabljak policijskom službeniku…/Upadica

Hvala poštovana potpredsjednice, 238., g. Grmoja uobičajeno izmišlja i sinuira, dobro to svi već znamo, ali da koristi jednu ljudsku sudbinu za koju ne znamo što se dogodilo, na koji način, to je prestrašno, ali to pokazuje cijeli mandat g. Grmoje da je, postaje čovjek bez integriteta samoga i njegovoga izbornog stajališta iz svoje županije u Sisačko-moslavačkoj, na takav način se i u sabornici ponašate, da koristite sudbinu jednog čovjeka

Povrijeđen je čl. 238., ja o argumentima, ispravama, dokazima, a Ante Deur o poštenju. Kada mi vi govorite o integritetu i poštenju ja samo mogu biti ponosan, dakle što ste se vi našli kritizirati me, a ako nemate odgovore na ovo što sam ja iznio što se tiče konkretnih činjenica, bolje vam je šutiti, preporučam. Izričem i vama opomenu temeljem čl. 239. jer je ovo bila replika. Imamo još jednu povredu poslovnika, kolega Deur koji članak poslovnika je povrijeđen? **Deur, Ante (HDZ)** 238., poštovana potpredsjednice. Gospodine Grmoja, vi ste imali priliku kad ste imali ministra mijenjati puno toga, ali kako ste onda radili u lažima i prevarama, tako i danas radite. Vi ste najbolji primjer kako i u politici i kako izlazi zlo, nepoštenje i pokvarenost. To ono što dolazi iz ove zajednice tu Mosta jer od svih 5-ice kolko vas ima da ti to vodiš i ovo što danas pričaš je laž i neistina… molim vas/… …da za određene ljude insinuiraš nešto što nije istina, što nije dokazano.

U ime Kluba Hrvatskih suverenista tražimo stanku u trajanju od 10 minuta kako bi hrvatskoj javnosti i vama, a posebno kolegicama i kolegama iz MUP-a ukazali na jedan rijetko viđen fenomen. Naime, analizom izvješća slušajući našu državnu tajnicu gđu. Irenu mi zaključujemo da u tom periodu od 2020.-2021. pretpostavljam izvješće već napisano za 2022., stanje sigurnosti u Hrvatskoj je povoljno, struktura kriminala i ulaz u tamnu brojku je u standardima EU itd., nemamo značajnih ugroza osim što smo u tom periodu imali potres i covid, međutim poštovane bivše kolege iz MUP-a zašto stoji ovdje na Trgu sv. Marka još uvijek ograda? Znači kad nam dolaze turisti, kad nam dolaze naši posjetitelji, građani, stiču dojam da je Hrvatska nesigurna zemlja. Prema tome, uskladimo, uskladimo stvarno stanje sa ogradom na Trgu sv. Marka, uklonimo to, a naše službe neka rade svoj posao na zaštiti života i imovine stanara i sustanara i vladajućih na način kako to suvremeno društvo i sigurnosni standardi nalažu. Hvala, stanka će biti odobrena i vama, ali temeljem čl. 293.b. predlažem da se stanke odobre, ali da nastavimo s radom, pa prelazimo na replike. Na uvodno izlaganje državne tajnice Petrijevčanin prva je ona zastupnika Sačića, izvolite. Pa evo zapravo nadovezat ću se na to, dakle mi imamo statistički stvarno jedan dobar prikaz, naravno sa jednim vremenskim odmakom koje je sad već ipase, ali možemo određene trendove povezati da naša policija ulaže mnogo napora kako bi sačuvala ono povoljno stanje sigurnosti, iznimno je važno da nam broj ubojstava pada, 30 ubojstava, u vreme prije 15.g. smo imali 120 ubojstava. E sad vas i vas gđo. državna tajnice pitam iako je to pitanje za glavnog ravnatelja, kad ćemo ukloniti ograde sa Markovog trga? **Glasovac, Hvala lijepa. Cijenjeni zastupniče Sačić, vi jako dobro znate da nadležne ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije kontinuirano prikupljaju sva sigurnosna saznanja te u suradnji sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom ažuriraju te sigurnosne prosudbe svih štićenih objekata uključujući i Markov trg. Od napada 12. listopada kao što dobro znate 2020. godine sigurnosna prosudba za te štićene objekte, a govorimo konkretno ovdje o Markovom trgu izrađena je i ažurirana u više navrata te je zapravo procjena da je ovo odgovarajuća razina Ne mogu vam iznositi detalje jer se radi o klasificiranim podacima koje nije moguće javno objaviti, međutim vi znate da u svakoj ozbiljnoj zemlji ako se dogodi neki incident ili napad kao što je to bio slučaj da je jasno da se diže određena razina sigurnosne procjene i štićenja. Hvala lijepo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana državna tajnice kad gledamo podatke u ukupnom broju razbojništava odnosno nekakvim postocima onda ispada da 2020. u odnosu na 2019. bilo 22% manje, a 2021. na '20. 10% manje. za razbojništvo u Međimurju odakle ja dolazim je zapravo porast za 15,4%, a kad se gledaju razrješenja onda je manje bilo za 54,5% odnosno naknadna razrješenja manje od 60% u odnosu na prethodnu godinu. Ovakvi su podaci za nas prilično zabrinjavajući i demotivirajući. Pogotovo za naše poljoprivrednike, znate i sami da se mnogi žale kako im se pod okriljem noći praktički cijeli urod poljoprivrednih proizvoda ukrade ili ne znam peradi itd.

Ovisno o pojedinim specifikumima koje imaju na prostoru svome policijske uprave tako se zapravo radi i odgovor na ova pitanja i izazove koje ste vi sad iznijeli, a ova policijska uprava zasigurno je svjesna problema koje ste i sad i vi ovdje apostrofirali. Tako da u pravu ste što apostrofirate ove probleme. I ako gledamo pojedinačno policijske uprave onda naravno da brojke variraju ovisno o određenim specifikumima koje imaju policijske uprave. One policijske uprave koje imaju izazove sa graničnim pitanjima su u jednom specifikumu problema sigurnosnih izazova, a one policijske uprave kao ova o kojoj govorite imaju druge specifikume izazova. Tako da smo toga jako svjesni i slažem se s ovim što ste rekli. Hvala. Slijedeća replika zastupnik Karlić, izvolite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovana državna tajnice i suradnici, pa evo iz ovog izvješća je vidljivo, a i iza nas su dvije godine koje je obilježila pandemija korona virusom kojima se i policija morala aktivno uključiti i još jednom dokazati da je u najtežim i nepredviđenim okolnostima i uvjetima itekako dorasla i sposobna prilagoditi se tim izazovima koji su pred nama. Iz ovih aktivnosti vidljivo je da je Hrvatska policija unatoč svim izazovima u kojima se našla pred, pred njom bila učinkovita, dobro obučena i tehnički dobro opremljena. Moram priznati moj prvi kontakt s Hrvatskom policijom bio je nažalost 2. svibnja '91. godine i zbog onoga što su učinili tada i cijelo vrijeme Domovinskog rata imaju poseban respekt kod mene. Ali ono što bi htio pitati je kibernetički kriminalitet koji je vidimo svi u porastu i svi dobivamo razne poruke takvog sadržaja, da li je Hrvatska policija kadrovski osposobljenja, da li ima dovoljno kadrova i educiranih da mogu se boriti sa ovim oblikom koji je evo novi i ovdje i u Europi posebno? Hvala. Irena (HDZ)** Hvala lijepa cijenjenom zastupniku. Vi ste dobro istaknuli pitanje kibernetičkog kriminala. Kao što sam rekla u svom uvodnom izlaganju s razine Ravnateljstva policije itekako prepoznato kao jedno strateško pitanje. MUP prati sve pojavne oblike kibernetičkog kriminaliteta po kaznenim prijavama, po prekršajnim prijavama i naravno po otužnim prijedlozima. A u ovom segmentu bih svakako istaknula da je, da su najučestalija kaznena djela u ovom promatranom razdoblju bile računalne prijevare i oni su zapravo ova vrsta ovih kaznenih djela u segmentu kibernetičkog kriminaliteta su u stalnom petogodišnjem rastu, ali to nije specifikum samo za Hrvatsku nego i za sve zemlje. Da, MUP je opremljen i u i u kadrovskom smislu za borbu protiv ovih izazova. Hvala. ja ću naravno podržati ove zakone i čestitam na ovim rezultatima koje ostvaruje MUP na čelu sa ministrom, vama državnom tajnicom, svim kolegama i kolegicama i naravno policijskim službenicima. Obzirom da dolazim iz Vukovarsko-srijemske županije pitanje koje je aktualno još uvijek kod nas i bit će sigurno još dugo vrijeme, pitanja istraživanja ratnih zločina. Pitanje koje se vrlo često u javnosti politizira, a činjenici iz ovog, iz vašeg izvješća govore da je porast podnesenih kaznenih prijava u 2020. godini bio za 150% 150% i u '21. godini za 100% što govori o uistinu dobrim rezultatima policijskih službenika krim policije na istraživanju ratnih zločina. Pa evo molimo bih vas i za vaš komentar i naravno čestitke na tim rezultatima. **Glasovac, Hvala lijepa cijenjenom zastupniku. Evo dok ste postavljali pitanje zapravo sam okrenula te podatke jer ih ne znam napamet, ali ukupno gledano proteklih, proteklih godina od 13. veljače 2018. od kad je osnovana radna skupina Ovčara do zaključno 31. prosinca 2022. godine, a za područje Grada Vukovara i šire okolice iz kojeg i vi dolazite ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije zajedno s tom radnom skupinom su podnijele ukupno 19 kaznenih prijava protiv 36 osumnjičenika za 106 kaznenih djela ratnog zločina protiv protiv civilnog stanovništva odnosno ratnih zarobljenika na štetu 309 hrvatskih civila i branitelja pri čemu je također 11 osoba kazneno prijavljeno, uhićeno i predano pritvorskom nadzorniku. Hvala. **Glasovac, Sabina Zahvaljujem. Ja ću isto vas nešto pitati o Markovom trgu. Dakle, napad na Markovom trgu je proglašen terorističkim činom, međutim, u vašem izvješću za 2020. g. kada se taj napad i dogodio kaže da tijekom '20. g. nije zabilježeno niti jedno kazneno djelo terorizma. Zadnjih nekoliko mjeseci mi dakle zanima me da mi onda to objasnite, ako nije zabilježeno, a tvrdi se da je bilo, to mi nije jasno, druga stvar je, zadnjih nekoliko mjeseci se prostor Markovog trga pretvorio u parkiralište pa sad ne znam, budući da je dosta poznato da ako se štiti jedan prostor da je bitno da bude što, što čišći u smislu da bude što pregledniji pa ne znam da li je to sad neka nova doktrina borbe protiv terorizma sa automobilima i da mi pojasnite do kada će građani Gornjega Grada biti terorizirani antiterorističkim ogradicama? Hvala. Hvala lijepa cijenjena zastupnice Gamulin. Razumijem smisao vašeg pitanja, a istovremeno, gledajući komparativno napomenula bih da pojedine zemlje, a neću ih ovdje navoditi pojedinačno koje su to imaju znatno drastičnije pristupe i pristup uvijek, kao što sam cijenjenom zastupniku Sačiću u prethodnoj replici odgovorila, ovisi o sigurnosnoj procjeni nadležnih i zahtjevu vremena. Mjere osiguranja i zaštita koje se provode na štićenim objektima, a Markov trg je štićen objekt, odnosno dio Markovog trga, da budem precizna, uključuje trenutačno korištenje tehničkih zapreka i to korištenje tehničkih zapreka je uspostavljeno u cilju prevencije sigurnosnih prijetnji. Ne samo da bi se štitile osobe, nego da bi se štitili građani i turisti koji zapravo hodaju i kreću se u dijelu Markovog trga, a ta sigurnosna procjena je redovno ažurirana i ona se periodično donosi.

ponovno, znam da mi sad ne možete odgovoriti, ali nadam se da ćete iskoristit, zbog čega u vašem izvješću za 2020. piše da tijekom '20. g. nije zabilježeno nijedno kazneno djelo terorizma, a napad na Markovom trgu jest kvalificiran kao djelo terorizma. Zahvaljujem. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ovo je bila replika, izričem vam opomenu. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Šimičevića. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice HS-a, poštovana državna tajnice, evo, hrvatska policija se dokazala i pokazala u Domovinskom ratu i to su oni temelji koji krase u svim pogledima. Još jedan ogroman posao, pored silne lepeze koja ima hrvatska policija u očuvanju sigurnosti države je ulazak u Schengen i mi imamo strašan izazov i ja vjerujem da će hrvatska policija i taj izazov pozitivno riješiti. Mene interesira jesu li ti ljudi koji rade danonoćno dobro opremljeni

rezultat izuzetnog angažmana, prije svega, Ministarstva unutarnjih poslova, ali naravno i Vlade RH u simbiozi djelovanja i svih nadležnih tijela i posebno uspješne koordinacije svih tijela međusobno. Što se tiče pitanja je li hrvatska policija, prije svega mislite na rod granične policije, opremljena, apsolutno da jest jer da nije opremljena, ona ne bi prošla vrlo, vrlo zahtjevne testove i revizije i ne bi uopće došlo do ulaska RH u šengenski prostor, a vi znate da zadnji zapravo segment ulaska je zapravo ukidanje nadzora u zračnim lukama 26. ožujka ove godine kada je na 9 međunarodnih zračnih luka u Hrvatskoj zapravo ukinut unutarnji nadzor. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika, zastupnik Hajdaš Dončić, izvolite. mi molim vas, objasnite ili komentirajte, vi ste kao dio tzv. državnih ministarstava, ima ih par svega, to je takva podjela i svi u principu gledaju policiju i MUP ono kao čuvare zakonitosti, je li tako? To je neka opća hipoteza H0, a dajte mi objasnite formalno stvari, a zašto onda kršite zakon? Zašto, recimo, Izvješće o radu policije za 2020. i 2021. nije poslano u Sabor u zakonski propisanom roku? Dakle čl. 4 Zakona o policiji, do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, evo daj mi samo to objasnite, a vi se promatrate kao nekakvi čuvari zakona.

prošle godine je provedena zapravo rasprava. Mislim da .../Upadica se ne čuje./... govorimo da je 30. rujna prošle godine vaš matični odbor koji je nadležan za rad MUP-a raspravio ovo izvješće, a kao što znate, MUP Slijedeća replika zastupnik Klasić, izvolite. evo ja ću dati odgovor umjesto vas i zaključit ću da je Andrej Plenković sigurnosna ugroza za demokraciju. Naime, na Markovo trgu nalaze se ključne demokratske institucije ili koje bi to barem trebale biti, tu je Sabor, tu Vlada, tu je Ustavni sud. Značajno je onemogućeno i ograničeno pravo građana da Markovom trgu pristupe iako bi Markov trg trebao biti njihov, a ne parkirališno mjesto za HDZ-ove dužnosnike. Činjenica je da se mogu prijaviti prosvjedi, ali do sada je bilo vidljivo da 400 kvadratnih metara je isključeno iz te mogućnosti. Dakle, Andrej Plenković se boji građana, demokracije i prosvjeda protiv svoje vlasti i to je jedini razlog zašto

nadam se da se nikad, baš nikad neće dogoditi nekakav sličan incident prema bilo kome iz bilo koje institucije na Markovom trgu, jer u tom slučaju zaista ovo što govorite je onda neutemeljeno. Taj jedan incident ne može i nije opravdanje za ograde, a ujedno ovo što ste sada rekli je razlog zbog kojeg bismo mi trebali odbiti oba ova izvješća pogotovo ovo posljednje koje po svojim podacima u kojima se navodi da nema počinjenih djela terorizma je u suprotnosti sa onim što vi tvrdite kao prilog daljnjeg postojanja ograda. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ovo je bila replika, izričem vam opomenu. Sljedeća replika zastupnik Đakić. Hvala lijepo potpredsjednice, uvažena državna tajnice sa suradnicima. Pa evo u vašem izvješću koje ste podnijeli Hrvatskom saboru i obrazložili ga jasno je da u najvećem dijelu postoje bitni pomaci u dobrom radu hrvatske policije, no ima i onoga što vjerojatno nije još do kraja definirano. Smanjenje broja ubojstava, kriminaliteta, općeg kriminaliteta, otkrivanje opijata, droga i svega ostaloga ja bih rekao da su to sigurno izazovi koji su prioritet Hrvatske policije, no postoji uz ovaj represivni dio i onaj preventivni kojeg se tumači kroz 17 preventivnih akcija koje se provode i nadam se da one daju rezultata. Ja sam osobno žrtva i terorizma, ali jednako tako sam žrtva i provale. Nadam se da će i u mojoj policijskoj upravi doći do nekakvih pomaka kako bi za 2 godine pronašli počinitelje Sabina (SDP)** Hvala. Odgovor. Ispričavam se. Dobro. Povreda Poslovnika zastupnica Vidović Krišto, izvolite. 238. Gospodine Đakiću vi vrijeđate. Vi i gospodin Deur podržavate korupciju, podržavate razgradnju države, podržavate iseljavanje pritom zlorabeći žrtvu branitelja. Nemojte se pozivati na branitelje i nemojte se pozivati na domoljublje, jer sve to ste izdali. Prodali ste se kao što bi rekao predsjednik Tuđman „za Judine škude“. Sramite se! Izričem vam opomenu. Ovo je bila replika. Povreda Poslovnika zastupnik Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Povrijeđen je članak 238. Kolegica bezrazložno napada na moj integritet, vrijeđa i omalovažava mene kao zastupnika, kao i kolegu Deura.

Ne želim vam izricati opomenu. Molim vas mir. Vama izričem opomenu, jer je ovo bila replika. I sada državna tajnica odgovara na repliku kolege Đakića. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora. Cijenjeni kolega Đakić ako ste sami bili žrtva određenih kaznenih djela, odnosno bili ste izloženi, onda dobro znate sa kakvim izazovima se svakodnevno hrvatska policija nosi. Hvala lijepa. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Sljedeća replika zastupnik Grmoja, izvolite. Dakle, mislio sam nešto replicirati, ali sam pod dojmom ovih izjava ovdje gdje kolega Đakić našu kolegicu upućuje na psihijatriju kod kod doktora Ćelića itd. i ovim dobacivanjima iz kluba. Ali očito samo to preostaje kad se nema argumenata na konkretne optužbe na račun ne cjelokupne policije, velika većina naših policajaca radi pošteno svoj posao, radi odgovorno svoj posao, radi ga za malu plaću. Ali je očito da jedan dio vrhuške čini kaznena djela. Ja sam ovdje iznio konkretne podatke, znam da mi vi ne možete ništa odgovoriti zato bih volio da je tu načelnik policije. Dakle, ja ne znam kako je moguće da se predstavlja ovo izvješće da njega nema ovdje. Ili se boji ovdje doći jer je svjestan da su oni prikrivali ovo što je napravio Dekanić i da sudjeluju u prikrivanju niza kaznenih djela. Gdje je Milina? Zašto ne dođe pred Sabor? Sabina (SDP)** Povreda Poslovnika zastupnik Đakić. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Đakić, Josip (HDZ)** Povrijeđen je ponovo članak 238. vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika, tj. osobno mene. Kolega Grmoja ponovo bezrazložno mene proziva, vrijeđa i omalovažava. Ponos ratnika sa 2 ranjavanja teška, 11 odličja, medalja za razliku od vas i kolegice Krišto nezamjenjiv je, neusporediv je. …/Upadica Vidović Krišto,

nemojte me dovoditi u situaciju da vam izričem opomenu zbog neprimjerenog ponašanja i dobacivanja iz klupe. Ispričavam se. Sve ćemo po redu, pomalo Nikola! Je, treća je. Ne? Pardon druga bi bila. Ne, nije. Prva nije bila. Ne. Ispričavam se. Samo sekundu. Ono prvo je bilo upozoravanje i nekakvo izražavanje sumnje u kršenje Poslovnika. To nije razlog za izricanje opomene, stoga dobio je jednu nakon toga. Kolega Grmoja, ovo će vam biti druga ako povrijedite Poslovnik. Izvolite. Povrijeđen je članak 238. kolega Đakiću ja vas nisam ni spomenuo niti bilo koga iz redova zastupnika HDZ-a. Zauzvrat kolega Deur je rekao da su svi zastupnici u klubu Mosta citiram ga: „iskonsko zlo“ ne znam još je bilo par epiteta koje je nadodao na to bez da je odgovorio na moje argumente. Ja se ne uznemirujem, dakle jer mi je jasno tko su ljudi koji mi to govore, ali ja nikoga od vas nisam vrijeđao. Dapače vi ste ti koji vrijeđate …/Upadica: Hvala./… ja vam govorim o konkretnim činjenicama i argumentima. **Glasovac, Sabina (SDP)** Izričem vam opomenu temeljem Članka 239. odnosno 240. ovo je druga opomena jer je ovo bila replika. (Hrvatski suverenisti)** Poštovana predsjedateljice ja bi vam samo želio skrenuti pozornost, zapravo ja prijavljujem povredu Poslovnika ali nisam sad siguran na koga da li na vas ili na gospodina Đakića jer on je u slobodnom vremenu dobacivao, mi smo čuli, ne znam da li ste vi da gospođa naša uvažena poštovana kolegica Karolina Vidović Krišto treba ići kod psihijatra. To je doista dno dna, ne možemo tako komunicirati u saboru. Sačiću, Sačić ja, on je to rekao u svojoj, u svom nije dobacivanjem nego u svom govoru i dobio je opomenu. Tako da se odreagiralo nazovimo to tako pedagoškom mjerom, ali neću tolerirati ova dobacivanja iz klupe ni s jedne, ni s druge strane. Sada je red na vas državna tajnice, odgovor na repliku na Vuksanović, Irena (HDZ)** Ovdje predstavljamo izvješće, a ja kao državna tajnica ga predstavljam u skladu sa svim propisima. Ne razumijem pitanje. **Glasovac, Sabina (SDP)** Dobro. Slijedeća replika zastupnica Vidović Krišto, izvolite. Gospođo državna tajnice hrvatski policajci zarađuju 4 puta manje nego njemački policajci, zarađuju upola manje nego slovenski policajci, ali vaš ministar ne skriva luksuz i on se ponaša kao da je ministar u Njemačkoj i navaža se najluksuznijoj verziji Audia kao da je predsjednik ili premijer, a u biti je glavni uzročnik zbog kojeg policajci ili liječnici ili učitelji imaju niske plaće. Njemu se kriminal događa pred nosom, ali policija pod njegovim vodstvom ništa ne vidi. Postoji li ijedna korupcijska afera koju je otkrila policija. U aferi INA nestala je milijarda kuna, ali vi ništa niste vidjeli. Nesporno je da ministar Božinović protupravno sprječava istrage i štiti korupciju. Naime, on je postao ministar kako Ivan Vrdoljak ne bi bio uhićen. Tu informaciju imam iz vašeg ministarstva. Jeste li svjesni da je opstrukcija istraživanja korupcije kazneno djelo i jeste li svjesni da ni vi niste lišeni odgovornosti? **Glasovac, Hvala lijepa cijenjenoj zastupnici. Ne slažem se sa iznesenim tezama koje ste naveli u svojoj replici. Što se tiče opremanja i ulaganja u policiju i unutar strukturu dosada se uložilo 563,18 milijuna kuna samo u nabavu policijske odore. A ako govorimo o plaćama uzmite u obzir da je neto plaća policijskog službenika bez staža 2018. godine bila 4 oko 4.126 kuna, a sada je ta plaća 6.000 kuna što je uvećanje 45%. Naravno da uvijek može bolje i da treba bolje, međutim ovo je iznos bez dodataka, bez rada vikendom, bez turnusa, bez smjena. To znači na ovaj iznos 6.000 kuna još dodatnih 30%. Nakon niza godina neulaganja u MUP i u infrastrukturu i u zgrade u posljednja dva mandata ove Vlade uložene su silne, silni

Članak 238., vi neste odgovorili na pitanje. A što se tiče iznesenih činjenica vi se možete s njima slagati ili ne slagati oni i dalje ostaju činjenice. Što se tiče općenito vašeg danas ovdje na naša pitanja i podnošenja izvješća to je trebao gospodin ministar Božinović. Mene ne zanima što je on bio potrčko Stjepana Mesića i koje su njegove uloge bile u prošlosti. On je danas dužan bio ovdje biti nazočan i on je dužan provoditi zakon, a ne štiti korupciju i kriminal. Izričem vam drugu opomenu s obzirom da je ovo bila replika na odgovor na repliku. Povreda Poslovnika zastupnik Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Članak 238., zaista nas kolegica Krišto vrijeđa ne samo danas nego svakog dana, a sad je očito napala i ministra u kojem se autu vozi i tako, njoj to sve smeta. Mislim da je krenula putem jedne zastupnice koje više nema u saboru gospođe Esih, tako će i završiti sve njezine priče, sve njezine prijetnje za kojih nema nikakvih dokaza ni argumenata. Ona to izmišlja, ovdje čita i onda traži da ju dođe slušati ministar. Te i takve zastupnike ne treba slušati pogotovo gospođu Krišto zajedno sa svim njezinim argumentima koji su ispod svake razine. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ovo je za opomenu vama jer je ovo bila replika uz neke doze još graničnih uvreda koga treba ovdje, a koga ne treba slušati. Dobro. Uglavnom ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Imate drugu opomenu. Povreda Poslovnika kolegica Vidović Krišto. Upozoravam samo da ukoliko povredite Poslovnik to će vam biti treća opomena. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Neću povrijediti Poslovnik, povlačim povredu Poslovnika jer ste gospodina zastupnika opomenuli jer on vrijeđa. Hvala vam. Hvala. Replika kolegica Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovana državna tajnice. Ja držim da su izvješća koja su pred nama vrlo sadržajna i informativna i da pokazuju da policija odrađuje sjajan posao i na tome čestitam policiji i ravnateljstvu i MUP-u. Mislim da još jedanput treba naglasiti činjenicu koju ste i vi kazali, a to je postotak razriješenosti kaznenih djela. On je veći od 73% u 2021. godini što je najviše od hrvatske samostalnosti. Na tome isto tako treba čestitati našoj policiji. A ovim putem ustvari ja vas molim da nam ukažete malo više na jedno veliko međunarodno postignuće, ali isto tako i na vanjsko politički uspjeh između Hrvatske i SAD-a na program koji se odnosi na putovanje bez vize, ali isto tako putovanje po jednoj posebnoj ubrzanoj proceduru između Hrvatske i SAD-a i koliko znam Hrvatska je

Hvala lijepa cijenjena zastupnice Burić, slažem se sa rečenim. Kao što sam rekla u svom uvodnom izlaganju, spomenuli smo viza, bezvizni režim ne bih sada trošila vrijeme na to, ali već kad spominjete velika postignuća onda je tu prije nekoliko dana 4. travnja kolko se sjećam, zapravo prošle godine 4. travnja, vrijeme brzo leti, zapravo Global N3 program gdje je izuzetno važno reći da je postignuće veliko u smislu da će hrvatski građani za koje se procijeni da su niže razine sigurnosnog rizika moći prelaziti preko graničnih prijelaza u SAD-u na privilegiran način, znači bez granične kontrole i Hrvatska je jedna od 4 europske zemlje, uz Njemačku, Švicarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo koja je ušla u Global N3 program, hvala.

naglasili bile vrlo zahtjevne godine i mogu reći da naši čuvari reda, kako mi ovoga zovemo naše policijske dužnosnike, vrlo svjesno i odgovorno obavljaju svoj posao i pridružujem se i zahvalama policijskim službenicima na svemu što rade, na sigurnosti, na čuvanju sad ove naše najduže kopnene granice odnosno granice naše EU i mogu odgovorno da je država hrvatska sigurna zemlja i destinacija, pogotovo za nadolazeće naše turiste i sve one koji dolaze u našu republiku, hvala lijepo. nemate, okej da, bila je više iskaz podrške. Zastupnica Maksimčuk, izvolite replika. Hvala lijepo potpredsjednice. Uvažena državna tajnice, jedna od kategorija koju policija otkriva i sprječava su kaznena djela i prekršaji sudionika u prometu. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podiglo na višu razinu treba poraditi cjelokupno društvo, naravno i uložiti više u poboljšanje prometne infrastrukture, ali možda još bitnije, u poboljšanje prometne kulture. Što se tiče onog tehničkog dijela, opremljenosti, rekli ste da je naša policija tehnički dobro opremljena, samim time naravno i prometna policija. Vlada RH je donijela i 6. Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa za 2021.-2030.g. naravno kako bi smanjili broj smrtno i teško stradalih i ozljeđenih za 50% do 2030.g.. To je naravno ambiciozan plan koji ja pozdravljam. Dosada je policija provodila dosta preventivnih akcija, koliko je prevencija bitna i koliko doprinosi u smanjenju prekršaja u prometu i koliko će i nadalje policija provoditi tih preventivnih akcija? **Glasovac, Hvala lijepa cijena zastupnice Maksimčuk, u uvodnom izlaganju sam iznijela činjenične brojke vezano za broj poginulih, vezano za preventivne aktivnosti i vezano za opremanje prometne policije, tako da sve što ste rekli zaista smo smo svjesni i mislim da nastavljamo u tom smjeru i u narednom periodu samo može više biti preventivnih aktivnosti i međunarodnih aktivnosti protiv ona 4 ubojice koji su detektirani kao najkritičnije točke u prometu. Hvala. Replika zastupnica Juričev-Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Poštovana državna tajnice, projekt „Sigurna turistička destinacija“ zasigurno je utjecala na to da ima, da je pozitivna percepcija stranih turista o sigurnosti u našoj zemlji. Na početku smo 2023. turističke sezone, očekujemo rekordni broj dolazaka. Što možemo očekivati, kako se priprema policija za ovu nadolazeću turističku sezonu,

i vi dobro znate jel dolazite iz tog područja kako je on funkcionalan i kako iz godine u godinu zapravo se širi broj zemalja koje su uključene, pa sad imamo i Južnu Koreju i SAD i čak i Kinu. Ovdje nazočna načelnica glavnog ureda ravnatelja policije je izuzetno aktivna baš u ovom projektu i naravno i u drugim, tako da nikakvih problema nema i možete biti mirni, u turističku sezonu ulazimo ponovno kao i prethodne godine sa ovim projektom, hvala lijepo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika zastupnik Pavliček. Poštovana državna tajnice, krajem prošle godine jedan policijski službenik je dobio poziv na regrutaciju u vojsku Republike Srbije odnosno da se upiše u u Registar vojnih obveznika Republike Srbije. Protiv tog hrvatskog policajca je pokrenut stegovni postupak, zanima me je li taj stegovni postupak završio, kako je završio i koliko je po vašim saznanjima policijskih službenika dobilo poziv da se upišu u vojnu obvezu Republike Srbije i imate li uopće saznanja koliko sveukupno hrvatskih policajaca ima dvojno državljanstvo jer smatramo da je to poprilično velik sigurnosni rizik? Ne može služiti istovremeno dvojici gospodara, u ovom slučaju Hrvatskoj i Srbiji, hvala lijepo. Hvala lijepa cijenjenom zastupniku Pavličeku. Prema mojim saznanjima radilo se samo o jednom slučaju koji je okončan, a podatke o dvojno državljanstvu policajaca ja ovdje nažalost trenutačno nemam, hvala lijepo. Slijedeća replika zastupnik Klasić, izvolite. **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepo uvažena potpredsjednice HS, poštovana državna tajnice sa suradnicima. Znamo da je najbolja prevencija prekršaja i kriminalnih djelatnosti, kao i povećanja osjećaja sigurnosti građana prisutnost policijskih službenika u javnom prostoru. Nažalost čini mi se da policija nije dostatno prisutna u našim, na našim cestama i u navedenom izvještaju nisam našao podatke odgovarajućim punjenosti informacijskih jedinica hrvatske policije, pa u tom smjeru me i zanima s obzirom na kretanje u društvu i nedostatak ljudskih potencijala da li MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova uspijeva ispuniti potrebe personalnih kapaciteta policije? Hvala. razumije zbog najave./… zastupniku. Da, uspijeva, a tome je prethodila struktura odnosno restruktura i sistematizacija novih radnih mjesta u skladu sa potrebama na terenu, tako da je smanjen broj rukovodećeg osoblja, a povećan broj operativno-tehničkog osoblja, pa uključujući i prometnu policiju. Tako da što se tiče vašeg pitanja, da raspolaže. Hvala. Hvala. Sljedeća replika zastupnik Deur, izvolite. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovana državna tajnice. Prije svega želim podržati izvješće koje ste iznesli, podršku i ministru Božinoviću i ravnatelju sigurno da je velik posao i znam osobno koliko je u policiji zadovoljnih dolaskom ministra Božinovića i sve ono što je napravljeno, ali sad to je nešto drugo. Evo želio bi i vas poštovana potpredsjednice da stvarno imamo uviđaj prema ljudima koji nisu tu, koji nisu osuđeni da ne koristimo uistinu nesreću koja je dogodila i koja se svakom može dogodit, da to ne koristimo odavde s imunitetom napadajući i vrijeđaju te ljude. Ako su krivi želim da istraga ide pravedno da saznamo da li je točno što nije i da to u policiji i cijelom istražnom timu dajemo podršku, a ne da te ljude koji nam ne mogu uzvratiti napadamo, vrijeđamo i da njihove obitelji na takav način ti ljudi imaju svoje obitelji. Tako da vas molim da imamo … uviđaja ne opravdavajući nikoga ako je kriminal napravio, neko neko zlo niko nije iznad zakona bez obzira iz koje stranke bio, ali … imamo uviđaja da te ljude …/Upadica Glasovac: Ovim smo iscrpili sve replike možete državna tajnice na mjesto. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Krećemo s raspravom u ime klubova, prvi na redu je Klub zastupnika Mosta u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Nisam sad čuo kolega Deur na koga ste mislili kad govorite o tome da ne prozivamo ljude, da oni imaju svoje obitelji toga smo apsolutno svjesni, al ako mislite na župana Dekanića koji je počinio prometnu nesreću, to se istina može ne bi se trebalo dogoditi da baš pijete i vozite, ha ajmo reć da se to može dogodit. Dogodi se ajd, dogodi se ljudima negdje popiju pa naprave prometnu nesreću, ali ne smije vam se dogoditi kada napravite prometnu nesreću da idete lažirati činjenice, da idete prikriti da ste vi vozili automobil nego kažete dogodilo se to. Evo ja mislim da je Bandić imao jel tako pokojni takvu nesreću pa je bila ostavka nakon toga, al bježanje je bilo od policije, ali priznate što ste napravili, a ne da lažirate i još upletete u to policajce, ljude koji rade za nekakvu crkavicu da sudjeluju u prikrivanju te prometne nesreće, činjenice da ste vi vozili, ne znam prijatelja ili koga da sjedne na mjesto vozača. To je ono što je u ovoj cijeloj priči sporno. I znate šta je još gore od toga, nakon što sve to izađe na vidjelo, nakon što policajci budu suspendirani, nakon što USKOK i DORH pokrenu postupak protiv vas, vi ne dajete ostavku na mjesto župana. Šta je previše, previše, pa ne možete to branit, dakle to se ne može branit. Ovo da je napravio pod utjecajem alkohola prometnu nesreću ja tu mogu razumjet nekakvo ljudsko suosjećanje, ali evo ovo se ne da, ovo se ne da branit. Tako da pazite, pazite što govorite šteti osobno vama i još onda vrijeđate kolege ovdje u Saboru, šaljete zastupnice na psihijatriju, govorite ne znam da su svi zastupnici jedne stranke zlo. Ja to nikad nisam rekao za sve vas ovdje kolege iz HDZ-a, dakle prozivam konkretne ljude, nikad nisam rekao da ste svi korumpirani, da ste svi zli dakle to odgovorno tvrdim da nikad preko mojih usta nije prešlo i nikad to nisam izrekao. A mi ovdje imamo konkretne stvari gdje je utvrđen niz nepravilnosti u radu policije. Prvo ovaj slučaj Dekanić onda ovaj slučaj o kojem sam ja govorio. Pazite, pet godina progone čovjeka jer je razotkrio korupciju, sud mu da pravomoćnu presudu o povratku na posao, on dođe na svoje radno mjesto u MVEP kažu mu ne možeš uć. I čovjek zove policiju. Znate koliko policiji treba da dođe u slučaju diplomata Damira Sabljaka? 45 minuta. Znate gdje je Zrinjevac gdje je policijska postaja, 45 minuta dolazi policajac radi se izvješće i znate kakav nalaz naprave? Naprave nalaz kojeg je potpisao ovaj načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić i načelnik 1. PP Zoran Cvetić dakle oni krivotvore službenu ispravu kako bi zataškali kaznena djela visokopozicioniranih HDZ-ovaca iz MVEP-a, tu posebno mislim na inspektora Božića koji je član HDZ-a. Dakle, iako je Sabljak tog dana pozvao policiju, osumnjičio ravnatelja Božića zbog kaznenog djela neizvršavanja pravomoćne sudske odluke, pazite imate sudsku odluku o povratku na posao u potvrdu koju je ovjerio načelnik 1. PP Zoran Cvetnić unesen je podatak kako je policija tijekom intervencije utvrdila da je sudski spor i dalje u tijeku. Imate video na mom Facebooku gdje Sabljak policijskom službeniku uručuje pravomoćnu presudu o okončanju sudskog spora. Sabljak se obratio i ministru Božinoviću, ali u zataškavanje se nažalost uključio i načelnik Policijske uprave Marko Rašić koji je ovjerio dopis tvrdnjom da je načelnik postaje Cvetnić da uopće nije uvjerio, dakle neistinite podatke iako je to svakom jasno da se dogodilo. Zato je Sabljak ovih dana predložio ravnatelju policiji Milini da provede nadzor i baš me zanima hoće li se i Milina, ja bi volio da se Milina upetlja ovdje u kazneno djelo djelo zataškavanja korupcije jer očito čovjek nije čist jer da je netko tko je čist bi došao danas ovdje i odgovarao na pitanja zastupnika, netko ko se nema čega bojati. To su ljudi koje treba maknuti iz policijskog sustava. Stanje u hrvatskoj policiji reflektira stanje u hrvatskom društvu. Nažalost svjedoci smo kako stanje ne ide na bolje nego nažalost ide na gore i to se neće promijeniti dok se ova korumpirana vrhuška koja upravlja HDZ-om i Hrvatskom makne s vlasti. To su preduvjeti koje je nužno ostvariti to nije jedni cilj. Dakle, nije jedini cilj poslati HDZ u oporbu jer može nešto, uvijek ima gore, uvijek može nešto gore doći od HDZ-a, ali je cilj dakle i preduvjet kako bi se stvari počele mijenjati da maknemo HDZ i ovakav HDZ s vlasti i pokušamo dakle uspostaviti ovu Hrvatsku na načelima zakonitosti, pravičnosti, jednakosti svakog njenog građanina pred zakonom. razotkrijete korupciju, progone vas 5 godina, sud vam da za pravo, imate pravomoćnu presudu da vas se vrati na posao i pazite policija umjesto da vam omogući da na temelju pravomoćne presude se vratite na posao, policija krivotvori da je tada u tom trenutku protiv vas još u tijeku sudski spor i da se vi ne možete vratiti na posao. To je strašno. To je strašno. I definitivno niz ovih slučajeva od Dekanića, do ovog slučaja, a sada da ne govorim o ovim mega aferama gdje imamo, mi ljudi imamo milijarda je kuna nestalo iz INE. Danas smo imali antikorupcijsko vijeće o tome. Tko je nastradao? Nismo opet kolegice nego smo imali niz saslušanja i danas smo donijeli zaključke, ali nije to je, rekao sam ja never ending story, to je ono, to je priča, INA je priča bez kraja. Mi smo donijeli zaključke na temelju onoga što smo mogli utvrditi, a što smo mi mogli kad nama vaš bivši predsjednik kluba Branko Bačić poziva svjedoke da se ne odazovu na antikorupcijsko vijeće. Pazite. Evo ja bi volio da kolega Siniša Hajdaš Dončić kaže mi smo imali jednu inicijativu da se pozove Nikola Milina i šef Vukovarsko-srijemske policije oko ovog slučaja Dekanić na Odbor za nacionalnu sigurnost. Što je s tim? Evo Milina ne želi doći ni na plenarnu sjednicu kako će doći na odbor. Konstantno prikrivanje korupcije bez stvarne želje da se obračunamo s korupcijom, a to sve ovisi o jednom čovjeku. Da premijer to pokaže ma ne bi palo nikome napamet raditi ovakve stvari. Da zna da će nastradati i politički i kazneno i na svaki drugi način, ali kad zna da će se izvući kad ovaj sad Dekanić može reći neću dati ostavku, nema onda, onda se stvari u Hrvatskoj neće mijenjati. Meni nitko nikad, evo dugo sam u politici, nitko nikad mi nije došao s nekom nemoralnom ponudom, nitko, jer znaju s kim imaju posla. Nažalost kada govorimo o Plenkoviću, isto znaju s kim imaju posla. S čovjekom koji tolerira korupciju, koji je mecena korupcije, koji je pokrovitelj korupcije, dakle i onda se tako ponašaju. Nitko mi nikada nije pokušao prijetiti, svašta iznosim protiv možda najopasnijih ljudi u državi, nitko me nikad nije nazvao i rekao ej pazi, pazi što govoriš, nikad mi nitko nije došao ajde ti malo se primiri možemo li se mi dogovoriti nikad nitko jer znaju s kim imaju posla. U slučaju Plenkovića i njegove korumpirane vrhuške isto znaju s kim imaju posla. S ljudima koji korupciju znači gledaju ono kroz prste ako sami u njoj ne sudjeluju. Nikad nisam Plenkovića optužio za korupciju jer nemam za to dokaze, nikad, ali da je mecena i pokrovitelj korupcije sigurno. Moguće da sam, neki tvrde da je on sam da je nemoguće da se softver predstavlja u njega u uredu, znači neki tvrde da je on sam sudionik korupcije. Ja takvih dokaza nemam, moguće je, ali ono što je sigurno on je pokrovitelj korupcije i on je odgovoran za ovakvo stanje u policiji, on je odgovoran što Milina se ne pojavi ovdje pred Hrvatskim saborom, on je odgovoran dakle što se zataškavao slučaj Dekanić, on je odgovoran dakle što se ovo događa jer da nije netko stao u zaštitu korupcije u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Damir Sabljak bi bio vraćen odmah na posao. Sad je čovjek, čovjek je na radnom mjestu, ali nakon kalvarije ove koju je proživio. I znate što se nadaju? Vratili su ga na posao jer misle malo će Grmoja ušutit oko toga ako on bude vraćen na posao. Neću. Do kraja mandata i dok budem ovdje ću govoriti što se događa u našim veleposlanstvima, kako se podkradaju hrvatski građani. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Đakić dignuo je povredu Poslovnika. U čemu povrijeđen Poslovnik? Vodite računa da vam je to, Da, vodim računa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Povrijeđen je Članak 238. ponovnim vrijeđanjem i omalovažavanjem zastupnika. Kolega Grmoja zaboravlja da je hrvatska policija u vremenu kada je njegov ministar bio na čelu postupala kako treba onda vi kao glavni tajnik koji ste činili određena djela trgovanja utjecajem pripremajući posao za kuma vašeg predsjednika Bože Petrova danas ne bi sjedili ovdje. Dobro, to je bilo ovaj replika pa vam nažalost moram dati opomenu treću. Kolega Grmoja isto je dignuo povredu Poslovnika. Imate već dvije opomene vodite i o tom računa. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je Članak 238., da sam ja evo pobjegao je kolega Đakić, da sam ja sudjelovao u bilo kakvim kaznenim djelima ne da bi bio u zatvoru nego 10 ispod zemlje. Dakle, jer vi tražite gdje ja krivo cestu prelazim, a ne nešto drugo, ali nemate mi što naći i zato mogu ovako slobodno govoriti jer nemam niti oraha u džepovima, niti bilo kakvih repova iza sebe. Dobro i to je bila replika, pa i vama moram dati treću opomenu, dakle i ovaj mora, moram vam oduzeti i vama riječ do kraja rasprave o ovoj temi, a sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Siniša Hajdaš Dončić, izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša Kao što sam rekao i u replici, da je demokracija je određeni skup pravila, a i poštovanja prema Saboru, parlamentu. Još jednom ću ponoviti da je Izvješće o radu policije u 2020. nije dostavljeno u HS u roku propisanom čl. 4 Zakona o policiji odnosno do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Dostavljeno je 23., a drugo je dostavljeno 27.6. Dakle toliko o rokovima. Mislim šta je važno? Možda nekom nije, a recimo, meni je važno, to je pitanje poštovanja. To je pitanje provođenja zakona, onda može svašta pisat bilo gdje, neće nitko niš poštovat, moraš platit porez do 15. u mjesecu, onda moraš platit do 15., .../Govornik Tako da mi još uvijek nije jasno zašto podnositelj izviješta, izvještaja zapravo 2, ne poštuje odredbu o roku kojim je dužan je dostaviti godišnje izvješće, a koji je sam predložio izmjenama i dopunama Zakona o policiji 2019. g. Danas mi razgovaramo o 2020. i 2021. g., gdje uopće se neću osvrćat na, osvrćat nek na 2022. i 2023. Što mi znamo sad ovako na prvo o 2020. i 2021.? Čega se sjećamo? Potresa i lockdowna vjerovatno. 2021.? Možda nastavak Covida? Možda olimpijske igre u Tokiju? Možda europskog prvenstva u nogometu? Pitanje ja zapravo čega se mi konkretno možemo sjećati s te dvije godine, a da sjećanje nije ono generalne naravi ili da nije vezano uz osobnu perspektivu svakog od nas. To je vrlo, zapravo teško se prisjetiti nečega iz 2020. i 2021. i sad opet postavljam si pitanje svrsishodnosti, ali ajde da vidimo nešto, da se probamo nečeg prisjetiti. Hrvatska je, reći ću, sigurna zemlja, pokazatelji kriminaliteta, a posebice zlouporabe droge ukazuju da uvijek ima prostora za poboljšanje rada policije, samo je pitanje da li uopće ima volje za tim. Zašto, recimo, droge? Primjerice, istraživanje otpadnih voda za grad Zagreb već dulji niz godina pokazuje da smo po konzumiranju droga uz bok velikim europskim gradovima, pod navodnicima, a u nekim kategorijama smo i na vrhu. Primjerice, Zagreb je '22. bio 11. po potrošnji kokaina, 12. po potrošnji amfetamina, što su zapravo značajne brojke pošto je analiza rađena u 25 zemalja i 75 gradova. Ajmo malo o sigurnosnim pokazateljima za 2020., pošto je ovo izvješće za 2020., 2021. još uvijek to pokušavam se vratit na fokus. Što kaže Izvješće za 2020. u odnosu na 2019.? Da imamo porast broj ubojstva za 20%, pokušaj ubojstva za 10%, silovanja za 130%, pokušaja silovanja za 33%, 15% porast kaznenih djela na štetu djece i obitelji, a Boga mi, je zanimljiv porast kaznenog djela organiziranog kriminaliteta, kao i kaznenih djela terorizma i ekstremnog nasilja za 81%. U blagom padu su kaznena djela razbojništva, teške krađe, otuđenje motornih vozila i sl., što se vjerojatno, ne mogu to empirijski dokazati, ali vjerojatno se to može pripisati lockdownu i manjem kretanju broja ljudi. Ako se sad prebacimo za 2021., opet imamo taj .../Govornik se ne razumije./... vrlo zabrinjavajući trend povećanja kaznenog djela silovanja za 15%, pokušaja silovanja za 18% i kaznenih djela na štetu djece i obitelji, što nam govori da su to zapravo 2 najugroženije ranjive skupine u društvu odnosno žene i djeca. Porast kaznenih djela organiziranog kriminaliteta, a posebice kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH za 37% u 2021. g., opet nam može pokazati da je prestanak strogog lockdowna mobilizirao migrante i krijumčarske mreže. Opet su tu u najtežoj situaciji, ranjive skupine žene, djeca, maloljetni migranti, djeca bez pratnje odrasle osobe koje se kreću migrantskim rutama. U našim, reći ću, europskim medijima se iznose podaci da je u razdoblju od siječnja 2018., pazite sad ovo, do prosinca 2020. tijekom migracija u Europi nestalo 18 200 djece migranata bez pratnje. brojka je zastrašujuća i RH, dakle i policija, MUP mora posebnu pažnju posvetiti toj kategoriji migranata. Ponavljam, 18 220 djece je nestalo. Kolega Grmoja je nešto spominjao i poveć, korupciju, a vidljivo je dakle iz tog izvješća da se povećao i broj korupcijskih kaznenih djela iz sfere gospodarskog kriminaliteta, skoro za 70%, odnosno 2020. Sad opet postavljam ja pitanje, radi li policija bolje i efikasnije ili je ovo tek vrh koruptivne sante leda dakle koja se valja po Hrvatskoj dok ju onako ponekad nježno dotakne represivni aparat? Malo o kibernetici. Što se tiče kibernetičkih kaznenih djela, u 2020. vidimo njihovo smanjenje u odnosu na 2019. skoro za 60%. Ja mislim da to baš ne korelira sa stvarnošću, govorim iz izvješća, a onda pazite, tijekom 2022. povećanje tih kaznenih djela za 31%. Mislim da smo svi svjesni u kakvom vremenu živimo, kakve su društvene mreže, kakve su medijske objave, kakvo je korištenje interneta u šopingu, kupovini, prijava podnošenja zahtjeva i građani, itd. dakako, interakcijama s drugim osobama, ali opasnosti koje se događaju u virtualnoj interakciji su sve izraženije, agresivnije i po broju kibernetičkih napada što članovi Odbora za nacionalnu sigurnost imaju prilike vidjeti na nekim izvješćima, dakle taj broj napada enormno raste. U izvješću imamo i poglavlje sigurnost prometa na cestama, ajde reći ću to je pozitivno i afirmativno. Pokušavam bit vrlo realan o ova dva izvješća, znači gdje se barata brojkama koje pokazuju da je ukupno smanjenje cestovnog prometa bilo samo 8% tijekom 2020., a da se broj prometnih nesreća i posljedice višestruko smanjuju u odnosu na 2019. 2020. bilo je 26.000 prometnih nesreća, nažalost poginulo je 237 osoba, a preko 9.000 je teško ili lakše ozlijeđeno što znači da je broj prometnih nesreća bio manji za 17%, a i broj poginulih osoba za 20%. No već u izvješću za 2021. ne vidim taj entuzijazam kao što je bio u 2020.g. jer je došlo do značajnog povećanja prometa na cestama, autocestama čak za 30% što je utjecalo na dvoznamenkasto povećanje broja prometnih nesreća kako broj poginulih te teško i lakše ozlijeđenih osoba. Znači kako je to u brojkama, u odnosu na 2020. u 2021. broj prometnih nesreća bio je za 20% veći, a broj poginulih osoba nažalost za 23% ili 55 osoba više. Broj teže ozlijeđenih za 13% više od 315 osoba. Ako 2021. usporedimo sa 2019. sad radim dvije godine razmak, dogodila se 31.000 prometnih nesreća u kojem je poginulo 297 osoba. I opet vam nema značajnog pomaka odnosno situacija je gora nego što je bila 2019., osim u kategoriji teže ozlijeđenih gdje ih je 2019. bilo više. Iz navedenog mogu zaključiti da se ne pojačava recimo novčano kažnjavanje tj. represija donekle koji je ugrađen u zakon tijekom 2019., ali za 2021. nije polučio nikakav rezultat ili takav rezultat kakvim se predlagatelji nisu nadali. Nacionalnih program sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje 2011.-2020. imao je neki benchmark imao je nekakve mjerljive elemente pa je rekla da je zadani cilj od 213 smrtno stradalih osoba u prometu dakle taj cilj nije ostvaren jer 2021. recimo imamo 292. Pa je onda Vlada izradila 6. Nacionalni program cestovnog prometa za razdoblje 2022.-2030. tj. 2021.-2030. s ciljem daljnjeg smanjenja smrtnosti na našim cestama koje je kao usklađen s nizom europskih i svjetskih praksa i smjernica. No ja postavljam pitanje, što je cilj da li smanjiti smrtno stradavanje i teško ozljeđivanje sudionika u prometu za 50% do 2030.g.? No međutim ako gledamo sadašnje stanje, dakle to nije ni ostvarivo ni iz prethodnog programa, tako da slijedom navedenog Klub zastupnika SDP-a biti će suzdržan. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvažena državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Unatoč tome što više nisu aktualni podaci u izvješću pokazuju da hrvatska policija nedvojbeno vrlo profesionalan sustav na kojeg kao zemlja možemo biti ponosni. Sigurnost građana jedna je od najvažnijih zadaća i legitimacija svake države te znatno doprinosi percipiranoj sigurnosti svake države pa tako i Hrvatske za ulaganje putovanja u konačnici, za odabir trajnog boravišta odnosno mjesta za život, a vjerujte mi i taj aspekt čini mi se postat će sve bitniji osobito u kontekstu globalne nesigurnosti. Sigurnost građana postaje veliki izazov pa i politička tema posebice u ovim nesigurnim i nestabilnim vremenima obilježenim u velikoj mjeri velikim migracijama stanovništva različitih vrsta i uzroka. Zbog toga MUP treba s obzirom na ograničene materijalne ili ljudske kapacitete čestitati na rezultatima koji proizlaze iz analize ovih dvaju izvješća. Percepcija Hrvatske kao sigurne države pozitivno utječe na naš turizam i gospodarstvo općenito, a nema dvojbe u dogledno vrijeme i na kompenzaciju naše cjenovne nekonkurentnosti pod uvjetom da zadržimo istu razinu sigurnosti. Zato je svako ulaganje u hrvatsku policiju ujedno ulaganje u našu budućnost. Osim redovitih policijskih poslova koji su bili osobito zahtjevni i opsežni tijekom pandemije covida 2020. i '21. znatno se smanjio sveopći kriminalitet te broj počinjenih najtežih kriminalnih djela. Hrvatska policija uspješno je provela administrativno i operativnu transformaciju i prilagodbu za ulazak RH u Schengenski prostor. U razdoblju između '20. i '21. postignuti su osobito uspješni rezultati u prilagodbi i povećanju razine zaštite granice koja ulaskom naše države u Schengenski prostor postala vanjska granica EU, pri čemu je u nadzor granice uloženo 200 milijuna eura i to uglavnom europskog novca kako bi se za zaštitu i nadzor granice omogućila nabava najmodernije tehničke opreme. Podsjetit ću da je Hrvatska jedina država u EU koja ima nezavisni mehanizam nadzora policijskog postupanja prema migrantima koji se provodi u suradnji sa međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva što upućuje na vrlo napredno poimanje odgovornosti i uloge policijske službe. U svakom slučaju na rezultat rada policije tijekom ova dva izvještajna razdoblja znatno je utjecala pojava epidemije koronavirusa zajedno sa svim njezinim brojnim i kompleksnim posljedicama. S jedne strane određen je veći stupanj ograničenosti i mobilnosti građana zasigurno je doveo do pozitivnijih rezultata u sigurnosti prometa, ali i povećanja opće sigurnosti i sprječavanjem kažnjivih preventivnih aktivnosti s ciljem suzbijanja kriminaliteta. Sa druge strane epidemija covida i posljedica zatvorenosti stanovništva uzrokovale su povećanje broja kaznenih djela povezanih sa nasiljem u obitelji te je pred policiju nove zadaće i izazove s kojima se do tad nisu suočili, barem ne u takvoj mjeri. Također valja spomenuti i da je projekt koji obuhvaća više od 100 europskih gradova u okviru kojih se mjeri razina upotrebe nedopuštenih droga i njihovih metabolita, odnosno biomarkera na temelju izlučivanja kroz urin pokazao da je konzumacija Droge u EU porasla za više od 30%, a smrtnost uslijed konzumacije droge za 25% u usporedbi sa stanjem prije 10 godina. To je postao jedan od najvećih problema u EU. Nakon desetogodišnjeg uzlaznog trenda konzumacije opijata u Zagrebu se od 2020. godine bilježi pad amfitemina, te ostalih droga obuhvaćenih istraživanjem izuzev kokaina. Uzimajući u obzir desetogodišnji uzlazni trend izlučivanja urinarnih metabolita kanabisa koji je kulminirao 2020. godine. Od 2021. godine bilježi se pad koji se nastavio i u ovoj godini. Iako Republika Hrvatska u svjetskim, ali i u europskim razmjerima ima vrlo snažne i dobro organizirane kriminalne grupe koje se bave krijumčarenjem droga zahvaljujući radu Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatska policija je u 2020. i 2021. godini dobila bitku sa opijatima, ali to nipošto ne znači da se možemo opustiti jer rat protiv droga zasigurno nije završen. Štoviše nema sumnje da je potrebno uložiti i dodatne napore, jer pritisak na društvo je po pitanju opijata sve snažniji. Međutim, posebnu pažnju valja posvetiti gospodarskom kriminalu i korupciji s obzirom na to da je riječ o problemu koja su rak rana našeg društva osobito sa stajališta njegove percepcije u javnosti. Zbog toga je zabrinjavajuć podatak da ti fenomeni unatoč općenito smanjenju poslovnih aktivnosti i mjerama uvedenim radi suzbijanja pandemije bolesti covid-19 bilježi znatan rast. Tzv. kapilarna korupcija koja je u našoj društvenoj praksi postala učestali instrument odgovornih osoba u trgovačkim društvima kao i službenih i odgovornih osoba u tijelima središnje državne vlasti, jedinica područne i lokalne samouprave provodi se u različitim oblicima zlouporabe, trgovanja utjecajem, te primanjem i davanjem mita u postupcima javne nabave u kojima je otežano prikupljanje dokaza jer se kriminalne radnje najčešće obavljaju bez svjedoka i klasičnih žrtava, a nerijetko se i naknadno i zakašnjelo prijavljuju. Međutim, 2020. i 2021. obilježila su i opsežna složena kriminalistička istraživanja hrvatske policije koje su zasigurno doprinijela pozitivnoj ulozi hrvatske policije i antikorupcijskoj percepciji što je vidljivo iz samih rezultata navedenih u Izvješću o radu policije. Porast broja provedenih kriminalističkih istraživanja korupcijskih kaznenih djela u 2021. godini rezultat je proaktivnog pristupa policijskih službenika prilikom prikupljanja znanja o radnjama za koje se sumnja da imaju koruptivni karakter. Takav rad policije i Državnog odvjetništva sigurno će doprinijeti poboljšanju i podizanju efikasnosti borbe sa korupcijom i gospodarskim kriminalom, te potaknuti podizanje svijestit o štetnosti i neprihvatljivosti za naše društvo u cjelini ali pod uvjetom da ta antikoruptivna revnost ni u jednom budućem trenutku ne zastane niti izazove dojam političke instrumentaliziranosti. Rekordno visok postotak razriješenosti kaznenih djela u radu u kriminalističkoj obradi Hrvatske policije u 2021. godini riječ je zapravo o najvećem postotku razriješenosti od samostalnosti Republike Hrvatske koji iznosi nevjerojatnih 73,1% kao i broj provjera u Interpolovoj bazi podataka, po čemu Hrvatska zauzima prvo mjesto među svim državama članicama tog međunarodnog policijskog udruženja pokazuje da naša policija radi vrlo odgovorno i profesionalno u svim segmentima. Na samom kraju podsjetio bih da ako želimo da Republika Hrvatska i dalje ima dobro stanje javnog reda i mira, te da uživa status sigurne zemlje na svima je nama da svakodnevno pomažemo našoj policiji u pozitivnom senzibiliziranju javnosti i da ih podržavamo u radu kako bi sustav funkcionirao u najboljoj mjeri i kako bi ovakav izvještaj barem barem zadržali konstantno ako hoćemo zadržati ovakvu sigurnosnu situaciju. S obzirom na istaknute rezultate koji su objektivno neosporni HAO SLS pozdravlja predstavljeni izvještaj i podržat ćemo ga u cijelosti. Hvala.

Poštovani dakle pred nama su dva izvješća policije za 2020. i 2021. o kojima smo već tradicionalno kao i u mnogim drugim izvještajima bi svrha bila vidjeti gdje su problemi i teškoće i gdje je potrebno usmjeriti napore u napredak. Evo mi sad raspravljamo o njima kad se smisao istih već pomalo gubi. Izvješća za 2020. naime prema samom Zakonu o policiji trebalo je u Hrvatskom saboru biti dostavljeno do 1. lipnja malo je kasnilo, došlo je krajem lipnja po članku 4. No na žalost o istome raspravljamo tek sada i to objedinjeno sa Izvještajem za 2021. I ne možemo ne pomisliti da su ti izvještaji policije morali malo pričekati na dnevnom redu Sabora do ulaska Hrvatske u Schengen kako se ne bi dodatno i u Saboru i u javnosti govorilo o problemima postupanja policije prema nezakonitim migrantima. I to je dio izvješća kojem ću na prvom mjestu posvetiti pažnju, dakle nezakonitim migracijama i osobito postupanju policije, MUP-a i Republike Hrvatske prema njima. U izvješću iz 2021. navodi se da je Republika Hrvatska tijekom 2021. zabilježila 17404 postupanja prema osobama za koje je utvrđeno da su nezakonito prešle hrvatsku državnu granicu što je za 40% manje nego u istom razdoblju od 2020. godine kad ih je bilo 29094. U 2021. od navedenih 17404 čak 2072 osobe su bile maloljetne od čega njih 3 stotine i 97 bez pratnje. Broj prisilno raseljenih osoba koje pokušavaju ući u EU kao iregularni migranti i tražitelji međunarodne zaštite porastu je već dulji niz godina, a prema podacima UNHCR-a taj se trend nastavio i tijekom 2021. sa više od 84 milijuna slučajeva širom cijeloga svijeta. Što se tiče Hrvatske tijekom '21.g. zabilježen je za čak 57% veći broj tražitelja međunarodne zaštite u odnosu na '20., no i nadalje je prisutan veliki broj obustava postupaka za priznavanjem međunarodne zaštite. Nažalost i u '21. u fokusu i domaće i međunarodne javnosti zahvaljujući istraživačkom radu novinara i udrugama civilnog društva bili su navodi o push-backovima na hrvatskim granicama. Push-backovi su izraz za prisilno vraćanje osobe koja je iregularno prešla granicu bez da se razmotre individualne i pruži individualizirana potreba za zaštitom. Dodatno, uz navode o push-backovima u javnosti su bili prisutni navodi, ali i snimke i drugi dokazi o nasilju i ponižavajućem postupanju prema izbjeglicama. Navedeno je naravno u potpunosti neprihvatljivo jer iako država naravno ima pravo štititi svoje granice, nema pravo u ime te zaštite nečovječno i ponižavajuće postupati prema izbjeglicama koji se zateknu na njenom teritoriju nego im dapače u skladu sa svim normama međunarodnog, europskog i nacionalnog prava, mora omogućiti međunarodnu zaštitu i informirati ih o njihovim pravima. Da to nije praksa u Hrvatskoj najzornije pokazuje presuda Europskog suda za ljudska prava koji je utvrdio odgovornost RH za brojne RH za brojne povrede prava izbjegličke obitelji Huseini, obitelji iz Afganistana. Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je RH odgovorna za povredu prava na život, prava na slobodu i sigurnost, zabranu, kolektivnog protjerivanja stranaca, prava za pojedinačni zahtjev, te povredu zabrane mučenja u odnosu na djecu. Radi se o presudi za slučaj pogibije 6-godišnje djevojčice Madine Huseini, te za tretman i detenciju njene obitelji za vrijeme postupanja po zahtjevu za traženje međunarodne zaštite. Europski sud za ljudska prava utvrdio je da su tijekom postupaka udruge civilnog društva, aktivisti i odvjetnici trpili pritiske, a mišljenja pučke pravobraniteljice, te pravobraniteljice za djecu su ignorirana u svrhu obeshrabrivanja obitelji da podnese zahtjev protiv RH. U svakoj demokratskoj zemlji jedna takva oštra i precizna osuda tj. presuda Europskog suda za ljudska prava prouzrokovala bi tektonske promjene u sustavu policije, međutim kod nas se naravno nije dogodilo ništa, sve je ostalo po starom, pa je čak i ravnatelj policije dobio novi mandat i smatra da nije potrebno da dođu u sabor na vlastiti izvještaj. To nam govori o duboko ukorijenjenim problemima u policiji koja nije spremna za promjenu i unaprjeđenje svoga rada. O svemu navedenom, uključujući i preporuke za adekvatnije postupanje jasno je u svojim izvještajima govorila i pučka pravobraniteljica, no nažalost sabor već rekla bih tradicionalno u potpunosti ignorira njena vrlo vrijedna izvješća, prije svega iz razloga što ista pokazuju realno, a ne da tako kažemo fotošopirano izdanje stanja ljudskih prava po potrebama premijera Plenkovića. Dodatno izvješće pučke pravobraniteljice se osvrće i na izvještaj Odbora Vijeća Europe za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u kojem se navodi kako kada se radi o postupanju prema migrantima u RH nije bilo adekvatnih mjera koje bi spriječile policijske službenike od činjenja niti je bilo mehanizma osiguranja odgovornosti za poštivanje ljudskih prava koji bi omogućili pravovremenu identifikaciju i pregled postupanja pritužbenog pritužbenog mehanizma policije koji bi učinkovito istražio slučajeve navedenog zlostavljanja od strane policijskih službenika, te preporučio uspostavu snažnih mehanizama i odgovornosti. Dodatno u izvješću se navodi kako nisu postojale specifične smjernice o dokumentiranju operacija odvraćanja migranata, te ukazuje na propuste glede temeljitosti i neovisnosti u odnosu na provedene istrage koje su nužne za prevenciju zlostavljanja. Dodatno, pravobraniteljica ističe da je instituciji otežan pristup podacima koji se odnose na iregularne migrante i tražitelje azila, što je iznimno štetno jer je, pravobraniteljica osim što ukazuje na nepravilnosti ona bi trebala u suradnji s državnim tijelima sudjelovati i u izgradnji zaštitnih mehanizama od nasilja, nažalost očito je da je to državnim tijelima, dakle da to njima nije prioritet, kao što je očito iz svih navedenih primjera i da je policiji u Hrvatskoj doista potrebna reforma. U prilog tome ide i činjenica da je Hrvatska jedina zemlja koja nije u Schengen ušla bezuvjetno nego uz dodatne nadzorne mehanizme koji se trebaju koncentrirati upravo na potencijalno kršenje ljudskih prava. Nadalje, kao što sam već rekla u izvještaju za 2020. nije navedeno je da je zabilježeno niti jedno kazneno djelo terorizma, a znamo da je zbog terorističkog čina iz listopada '20. i dan danas Markov trg ograđen ogradama. Želim po ne znam koji put u ovom saboru naglasiti da to predstavlja poteškoću za lokalno uglavnom starije stanovništvo Gornjeg Grada zbog obaveznog svakodnevnog obilaženja Markovog trga, što otežava i produljuje njihovo kretanje. To je naravno i prepreka i ružna slika za turiste i posjetitelje Markovog trga kao povijesnog centra Zagreba, no vratimo se izvješću 2020. i činjenici da je navedeno da nije bilo terorističkih napada. Svi smo svjedočili također da je Državno županijsko odvjetništvo u Zagrebu prvo donijelo procjenu i službeno priopćenje da to nije bio teroristički čin, ali nakon javne intervencije premijera Plenkovića to je postao teroristički čin, ukratko i po izvještaju policije i po službenom priopćenju Županijskog državnog odvjetništva nesretni događaj iz listopada nije bio teroristički čin, no postao je to krajem '21. tj. početkom '22.g. kada je premijer Plenković izričito izričito javno tražio da se to tako i pro, proglasi i onda mislim mi možemo samo pretpostavljati zbog čega je premijer Plenković i zbog čega mu je bilo toliko stalo i zbog čega je natjerao MUP i DORH da potpuno da potpuno okrenu suprotno svoje ocjene, ne želim se time baviti, no činjenica je da zadnjih nekoliko mjeseci to štićeno područje postaje, je postalo parkiralište, što je po svim saznanjima suprotno štićenom području koje bi trebalo biti pregledno i prazno pa vidimo da se tu dolazi do značajnih kontradikcija, znači prvo nije teroristički cilj, onda je teroristički čin, a sad je još i parkiralište, ali moraju biti i dalje ograde zbog parkirališta, to sve zajedno nije jasno pa se nadam da ćemo na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost dobiti odgovore na ta pitanja. Zahvaljujem. Još ću o jednoj temi govorit pojedinačno. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Nikša Vukas, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, državne tajnice sa kolegom i kolegama i kolegicom i malobrojni saborski zastupnici. Na početku Izvješća o radu policije u '20. i '21. g. moram se osvrnuti da ta izvješća kasno dolaze i da je bespredmetno danas razgovarati o '20. g., a mi smo praktički skoro na pola 2023. g. i još dok sam bio predsjednik Odbora za unutarnju politiku cijelo vrijeme sam to upozoravao, upozoravao i mislim da ne šaljete dobru sliku. Ne šaljete dobru sliku jer mislim da to izvješće ima svoju proceduru zašto se donosi po proceduri i sad vi, mi praktički pričamo o 2020., 2021., onda objedinimo raspravu, to se sve skupa nekako raširi i mislim da moj apel je da počmete poštivat proceduru i zakone i da ta izvješća u HS dolaze sukladno kako oni trebaju doć. Drugo, ponižavajuće je danas razgovarati, nema glavnog ravnatelja policije i mislim da, tko je zadužen za rad policije? Glavni ravnatelj policije i mislim da, ne znam kakvu poruku šalje g. Milina kad se danas nije pojavio tu i to je znači sve skupa po meni ili neki politički PR ili možda ćete vi to bolje izamortizirati pa ćete bolje otrpiti neke napade, ali mislim da slika nije dobra. Što se tiče same policije, moramo vidjeti u biti šta je ta policija i kako je građani doživljavaju, kaže policija kao središnja služba MUP-a o percepciji najvećeg dijela građana RH predstavlja službu koja građanima pruža sigurnost i zaštitu temeljnih ustavnih prava i sloboda te zaštitu drugih Ustavom RH RH zaštićenih vrijednosti. Sada se moramo osvrnuti, znam da to nije dio ovog izvješća, ali mislim da ovaj nemili događaj ubojstva u noćnome klubu nam je svima poslao jednu veliku poruku. Dragi moji kolege iz ministarstva, kolegice i kolege, naša djeca izlaze u te noćne klubove, bila je jedna žrtva, ali moglo ih biti i više, sami znamo kada se vatreno oružje u diskoklubu gdje je, gdje ima puno ljudi u malo prostora, nažalost žao nam je za svaku žrtvu, ali moglo je biti puno više. Kako se može dogoditi da se dva pištolja nađu u diskoklubu, nadam se da će istraga podastrat sve što se dogodilo, ali mislim da nismo u prevenciji napravili što se treba napraviti. Supkultura je postala da u svakom diskoklubu na šanku stoji 20 ćelavaca i naša djeca tu okolo šeću i nikad ne znam kad će njihovi egi, ego, egi bit ugroženi i oće li doć do pucnjave. Mislim da je to jedna loša slika, žao mi je što nema glavnog ravnatelja policije, ali to je loše. Moramo se osvrnut, moram u, ja moram reći da kada gledamo ukupno rad policije, da možemo bit zadovoljni i mislimo da je to jedan častan i odgovoran posao i da policajci to dobro rade i ja im čestitam na njihovom poslu, ali rukovoditelji i njihovi šefovi, o njihovom radu bi se moglo razgovarati i mislim da tu nismo puno napravili. Moram se malo vratiti na Split. Pa mi smo u 21. st. osoba pored dječjeg vrtića po danu šeće u pancirki. Pa opet imamo neko pucanje, kada pogledam ja svaki vikend u nedjelju ujutro otvorim internet da vidim tko je u Splitu zapalio auto, tko se u Splitu obračunao, šta se u Splitu dogodilo, pa je li moguće da mi imamo 20 policijskih uprava, za Grad Zagreb 21 i 178 policijskih postaja i zar nije i ravnatelj policije, ja se danas njemu obraćam, vama se ne obraćam zato što za rad policije je odgovoran ravnatelj policije, da pojedini slučajevi zasjene cjelokupni rad svih hrvatskih policajaca u Hrvatskoj koji je dobar, ali je li mi možemo preć preko toga što se događa u Splitu, pa već godinama se to događa i pomaka nema nikog i onda kao šlag na tortu dođe ovo u Zagrebu u noćnome klubu i mislim da je to sve skupa loša slika. Iz izvješća je vidljivo da je u 2020. donešen 5. Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa, a '21. donesen je 6. Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od to mogu pohvaliti jer u općenito mislim da je ministarstvo dalo veliki obol tom da stanemo na kraj ljudima koji jurcaju po cesti, koje rade raznorazne prekršaje, dovode u opasnost druge sudionike i mislim da je tu neki pomak napravljen, premda nisam za ono rigidno kažnjavanje prebrze vožnje, mislim da se tu trebao naći neki kompromis da oni recidivisti koji to ponavljanje da bude još brutalnije, a osobe koje to naprave prvi put, ipak da bude malo blaže. Mislim da je to nešto što bi se trebalo dalje malo sagledati i vidjeti da li se tu šta može napraviti. U 2020. g. najmanja smrtnost stradalih osoba u prometu, 237. To je zato, kažem da je to, da to možemo pohvaliti, a u 2021. g. u prometu su stradale 292 osobe. Kad pogledamo, 292 ljudi da je stradalo je puno, ali kad pogledamo na neki statistiku da ipak se to malo smanjuje i možemo reći da se tu neki napredak napravio. U pogledu kaznenih djela iz izvješća je vidljivo da su i tijekom 2020. počinjena 36 ubojstva, a '21. zabilježeno je 30 ubojstva, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja nešto više od 16%. E to nije dobro, to nije dobro, to nam se sad i dogodilo prošli vikend i tu mislim da policija mora puno, puno, puno više raditi na prevenciji, kad se to dogodi više je kasno. Mi znamo u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Vukovaru, nebitno koji su disco klubovi, ja mislim da policija tu treba prije svega preventivno djelovati, da moramo nać dovoljno ljudi da se ne dogodi situacija da imamo dva pištolja u noćnome klubu, niti je to dobra slika za turističku sezonu, niti je to dobra slika za Hrvatsku, niti je to dobra slika za nas roditelje koji ne možemo svojoj djeci reći da ne idu u disco klub jer svi idu, a to nije baš disco klub u Zagrebu koji je najkažnjivija kategorija nego je to kao neki disco klub koji slovi kao najbolji, najbolja sigurnost i dogodi se šta se dogodi. Nije dobro, odma ću vam sada reći, nije dobro da su snimke procurile u javnost, to nije dobro, mislim da je katastrofa da ljudi sad, jučer sam, cijeli dan je bilo ko može skinit snimku, ko će gledat snimku, mislim da to nije dobro i treba vidjet kako policija tu može pridonijet da se to, da ono što treba reć treba pohvalit Schengen, mislim da što se tiče Schengena da je MUP tu napravilo dobru stvar i to treba pohvaliti i taj Schengen za RH je nešto stvarno što što ja mislim da nitko ko ima pameti u glavi neće reći da je loše i to treba, to treba pohvaliti. Što se tiče Markovog trga, ja isto nisam presretan s ovim ogradama i nisam presretan mogu vam reć kad vidim hrpu automobila, ne znam po kojem kriteriju se ti automobili parkiraju bočno iza Crkve sv. Marka, ja mislim da nije dobra slika, automobili od sabora i Vlade RH, normalno da im je tu mjesto, ali mislim da civilnim automobilima ma tko ih koristio nije tu mjesto i ja vas molim ako treba to ću i pisanim putem poslat, nije im mjesto, mi saborski zastupnici parkiramo u garažu, svoj parking platimo, a tu imaš neki civilni auto koji je parkiran ispred crkve, lijepo lola ga parkira, došeće il je neko nepisano pravilo da je neko to dao, ali ja ne znam po kojem pravilniku i ne znam koji je kriterij za parkirat auto ispred Crkve sv. Marka. drugo, u svemu moramo poraditi na plaćama policajaca, moramo platiti policajce, moramo ih dobro opremiti, dosta je napravljeno u zaštićenje zaštićenje granice, dosta je tu opreme kupljeno, dosta je tu novaca povučeno iz europskih fondova, ministarstvo tu treba pohvaliti za povlačenje novaca iz europskih fondova, ali isto tako kao što sam rekao sada je Schengen, moramo voditi računa što će se dogoditi sa trupcima iz Hrvatskih šuma, ko će to više kontrolirati, šta će se dogoditi sa švercom droge, migranata i mislim da smo tu sad otvorili jedan veliki prostor i ne bi volio da izvješća u '24.g. u '24.g. koja će vjerojatno doć '27. na razmatranje kad sve prođe ispod radara, pa kad više vam niko ništa ne može reć, pa ono ne dođe opet glavna osoba nego dođu ljudi koji se time praktički ne bave, nije to vaš core business, nije to vaša uža specijalnost. Prema tome sve u svemu rad policije treba pohvaliti ali pojedinačni slučajevi koji se događaju u Splitu, u Zagrebu, ima i puno stvari u policiju, među…, međusobnih obračuna i sve skupa i ja mislim da se na tome treba puno poraditi i da to sve skupa nije dobro i veliko vam je nezadovoljstvo među policajcima, tko god ima uvjete bježi u mirovinu, a zašto ljudi bježe u mirovine, zato što im uvjeti posla nisu dobri, hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorit će poštovani zastupnik Željko Sačić, izvolite. Hvala vam lijepo g. predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege i hrvatska javnosti. Naravno dijelim stav većine naših kolegica i kolega koji unisono govore da je danas, a recimo to tako, malo ovaj pase raspravljat o stanju sigurnosti recimo 2020.-2021., ali upustit ćemo se ipak u to iz razloga da hrvatskoj javnosti ukažemo, da se podsjetimo zapravo svi zajedno da su to bile strašno teške godine za, za za opću sigurnost ljudi u Hrvatskoj koja je bila pogođena potresima, a potom i tom covid krizom gdje se na dotad neviđen način u Hrvatskoj čak u, u ratno vrijeme, u ratno doba nismo imali priliku to vidjet, ograničavale su se do te mjere ljudska prava i slobode, ustavna, ustavne kategorije da, da je policija u tom vremenu čak branila građanima putovanje iz jedne općine u drugu općinu, iz jednog grada u drugi grad, iz jedne županije u drugu. To su strahovite represije tada koje, kojima smo svjedoci, a sve sa ciljem sprječavanja je li ovaj širenja tog virusa koji, na kraju ispalo je da se on sam prestane širit ukoliko imamo određene izbore u Hrvatskoj, znači za lokalne, županijske, županijska tijela, za sabor, onda premijer i glavni stožer za obranu ovaj od korone proglašava da smo pobijedili virus. Kad nam dolazi, hvala Bogu evo da smo mi i bili tako mudri, kada dolazi turistička sezona onda smo pobijedili virus i to je dobro, neka smo, da smo skupili nešto novaca, al onda opet najesen opet smo ovaj bili pobijeđen od tog virusa, a tu je sve policija i naš ministar i potpredsjednik Vlade u tome sudjelovao i u velikoj mjeri se ta negativna i ružna slika, ta energija negativna gdje smo mi sudjelovali mnogi slobodoljubivi, istinoljubivi građani u organiziranju prosvjeda koje ste vi se u tom izvješću i dotakli i čak ste rekli da su to desničarski protestni, ali ja sebe ne smatram takvim nego istinoljubivim. I dobro neki su bili čak i proglašeni kao kontra Zakona o javnom okupljanju, al u svakom slučaju Bogu hvala to je iza nas. Samo da vam kažem do koje mjere to nije trebalo tako strašno jel tri dana prije onog katastrofalnog potresa na Banovini u Petrinji smo imali proglašen lockdown, a onda kad je potrebe bio građani su normalno hrlili da pomogne jedni drugima iz solidarnosti. Normalno lockdown se morao obustaviti ili prirodna stvar je to tako pokrenula, ali Bogu hvala nije bilo eksplozije zaraženih od korone. Ali ono što trebamo u ovom izvješću naglasiti ja ću se koncentrirati na 2021., to mi je bolje, 2020. daleko jeste da je ipak u tim strašnim godinama Krim policija odrađivala svoj posao i policija u prevenciji kriminala odnosno represiji i provođenju krim obrada itd., određene kriminalističke istrage su bile u tijeku, policijski USKOK PNUSKOK je odrađivao svoj posao i sve u svemu velim osim te pretjerane represije da su se ganjali ljudi koji su išli poljoprivrednici obrađivat svoje njive u to doba. To je prestrašno bilo u Varaždinu čovjek je kažnjen sa sedam, osam tisuća kuna, mislim s druge strane imamo kršenja toga. Tu mi policija nije radila svoj posao jedinstveno. Trebali ste nekakav stav zauzet da ne dolazi do takvih diskrepanciji i takvih razlika u pristupima tzv. tim prekršiteljima mjera. Međutim, načelno možemo reći da sad u ovom trenutku odnosno već 2021. policija je imala upravo zbog te korona krize stagnaciju tih ilegalnih migranata. I za razliku od kolegice Urše Raukar ja vas tu podržavam dapače ohrabrujem da ste trebali još i represivnije nastupat u zaštiti hrvatskih granica osobito zelene granice. Taj pod pritiskom tijela se ukinuo i stavio na stup strana taj push back, međutim poslije je sve skupa rezultiralo i tom postupnom pristupu Schengenskom području time da danas imamo jednu apsurdnu situaciju da ilegalni migranti koji ulaze u prostor RH kroz njive, šume, gore, planine i potoke znači apsolutno protivno postojećim zakonima bez ikakve dvojbe, da oni sad imaju zahvaljujući tom uspostavljenom mehanizmu koja nema nijedna država u Schengenskom prostoru u ovom dijelu čelnom prednjem od Bugarske, Rumunjske ni Grčke to samo Hrvati imaju, sada ti njega zatekneš u izvršenju tog prekršaja ili kaznenog djela i ako je on dovoljno educiran taj ilegalni migrant on samo treba reći ja želim azil u Hrvatskoj i tu ima odma migrantsko-azilantska prava koja mu garantira Marakeški sporazum, sve u svemu, a to sve skupa dovodi do jednog enormnog povećanja, osobito u ovoj godini 2022. i 2023. i broja ilegalnih migranata u Hrvatskoj. Al o tom ćemo drugi puta. Da vas ohrabrim, u pogledu vaše kadrovske strukture, mi ćemo vas već smo to na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jasno dali do znanja podržat u svemu, da se kadrovski ojačate edukacija ide čuli smo dobrim smjerom osobito visokokvalificirani kadar u Krim policiji to je vrlo važno da se i naša policija ona i srednjoškolsko obrazovanje motivira, da dođe, da ne padne interes za policajce, a zna se šta to sve može motivirat. Treba uložit više da se tim mladim policajcima ne samo ova plaća o kojoj ste govorili socijalni aspekt, međutim mi moram tu proširit njihova prava i na stambena nekakva zbrinjavanja jer to su vrlo, vrlo teške situacije kad naši mladi policajci moraju obavljat posao na našoj obali u vrijeme gdje je taj turizam itekako u jeku, a sve su cijene praktično visoke i on ne može taj podstanarski status izdržat. Tu treba uložit puno više i država i lokalna zajednica. Također najvažnije od svega toga osim tog socijalnog aspekta i statusnog materijalnog da vi u MUP-u razvijete sustava razvijete sustava jel sve ostalo imate, vi imate organizacijsku strukturu, vi imate pravne instrumentarije za borbu protiv kriminala i preventivno djelovanje, al da razvijate unutarnji nadzor da ta stega bude na visokoj razini, da se maksimalno sprječava zlouporaba položaja i ovlasti, da se sprječavaju te unutarnja unutarnji odnos povrede tih prava zakonskih propisa, stegovnih, lakših, težih povreda. Svaki prekid naših policajaca bilo koje vrste sa ne daj Bože organiziranim kriminalom, sa nekakvim kriminalnim skupinama izvan MUP-a gdje je to direktno onda poraz pravne države ako oni imaju uporišta u sustavu policije. Vi imate sav instrumentarij unutarnje kontrole da i prisluškujete, i pratite, i kriminalistički-obavještajno prikupljate podatke. Svaka veza se mora prekidat naših policajaca, krim službenika sa kriminalnim miljeom, tu nema dvojbe. Tu morate biti dovoljno oprezni i da taj rad izvan službe kontrolirate jel naši policajci isto moraju znati s kojim poslovima izvan službe i koje djelatnosti mogu obavljati. Također na sve to moram reći morate biti odvojeni od utjecaja politike, od, od, vi jeste izvršna vlast, al' primjerice, ne smijete pasti pod utjecaj isključivo isključivo moći političke da vam se dade, vi policija morate izvršavati zakone, a ne smijete preuzimati ulogu hrvatskog parlamenta, hrvatskog zakonodavca, vi ne smijete kreirati kaznena djela kao što se to pokušali u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. To je uloga zakonodavca, a vaše je da to provodite, a ne da popunjavate praznine šta su to slike, crteži, simboli, itd., to je smijete radit i to vam nećemo dozvolit, po Ustavu ćemo to ovaj, tražiti očitovanje Ustavnog suda. Sretno, hvala vam lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Josip Šarić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicima i suradnicama, cijenjene kolegice kolege. Na početku, čestitam u ime Kluba zastupnika HDZ-a čestitam ministru unutarnjih poslova, ravnatelju, državnoj tajnici, svim kolegicama i kolegama i posebno policijskim službenicima na ovom izvješću koje uistinu je takovo da, da ćemo ga mi podržati i treba ga podržati. Kako za cijeli svijet, tako i za policiju, 2020. i '21. g. bile su drugačije od svih dotadašnjih godina. Policija, uz zdravstveni sustav, civilnu zaštitu i vatrogastvo slijedom svojih nadležnosti, uloge u društvu maksimalno bila involvirana u mnogočemu i predvodila u provedbi aktivnosti povezanih sa pandemijom bolesti Covida-19 i dva razorna potresa koja su u kratkom roku zadesila RH. Kao i uvijek, Kao i uvijek, policija je spremno stala u zaštitu građana i njihove imovine te svim svojim kapacitetima i dobrom koordiniranošću aktivno i uspješno poduzimala i nadzirana provedbu mjera umjerenih na suzbijanje širenja koronavirusa te održavanje visokog stupnja sigurnosti svih naših građana. Također, unatoč ovom novom tipu sigurnosne ugroze te svakodnevne i neprestane izloženosti riziku zaraze koronavirusom, policija je profesionalno obavljala i redovne poslove suzbijanja kriminaliteta i održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, kao i druge poslove iz svoga djelokruga. U domeni suzbijanja kriminaliteta strateški prioriteti postupanja koji su u konačnici polučili pozitivne rezultate bili su suzbijanje organiziranog kriminaliteta i korupcije, istraživanje ratnih zločina te razvoj sposobnosti za učinkovito suočavanje s kibernetičkim prijetnjama i sličnim pojavnim oblicima kriminaliteta u RH. Stanje sigurnosti u RH '20. i '21. '21. g. unatoč specifičnostima izazvanih pandemijom Covida-19, bilo je na visokoj razini, a odgovor .../Govornik se ne razumije./... vlasti pravovremeni i kvalitetni pokazuju svi relevantni sigurnosni pokazatelji od kojih izdvajamo sljedeće. Tijekom '20. g. na području RH prijavljeno je sveukupno 53 082 kaznena djela ili 5,2 kaznenih djela manje u odnosu na 2019., dok je dok je '21. g. prijavljeno 54 250 kaznenih djela, što je 2,2 više u odnosu na '20. g. Koeficijent razriješenosti kaznenih djela u '20. g. iznosi 70,5%, što je porast od 4,3% u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosio 66,2, a '21. g. postotak razriješenosti kaznenih djela iznosio je 73,1%, što predstavlja najviši postotak razriješenosti kaznenog djela od samostalnosti RH. '20. g. zabilježeno je 36 kaznenih djela ubojstava, što je za 6 kaznenih djela više nego '19., dok je '21. g. zabilježeno 30 kaznenih djela ubojstava, čime je nastavljen 4-godišnji trend, uvjetno rečeno, malog broja jednog od najtežih kaznenih djela, policija je uspješno riješila sva ubojstva počinjenja u, '20. i '21. g. i rasvijetlila okolnosti njihova nastanka, a osim toga, u '20. g. razriješeno je jedno kazneno djelo iz 1999. i dva kaznena djela iz 2019. g. Posvećenog strateškim prioritetima, kao što su istraživanja ratnih zločina, unatoč objektivnim poteškoćama proteka vremena, vidljiva je rezultatima za '20. i '21. g. Tako je '20. g. prijavljeno 50 kaznenih djela ratnih zločina, što je porast od 150% u odnosu na 2019. g., dok je '21. g. prijavljeno 100 kaznenih djela, što predstavlja daljnji rast od 100% u odnosu na '20. g. U kontekstu učinkovitog upravljanja državnom granicom kao strateški prioritet ističe se borba protiv nezakonitih migracija te krijumčarenja migranata. RH se nalazi na glavnoj ruti kretanja izbjeglica i migranata koji s područja Bliskog Istoka migriraju prema zemljama zapadne Europe te prva točka njihovog stvarnog ulaska u područje EU. Osim aktivnosti na pristupanje RH šengenskom prostoru tijekom '20. i '21. g. policija je ostvarila značajne aktivnosti u području međunarodne suradnje od kojih izdvajamo sljedeće. Ulazak RH u američki Program izuzeća od viza čime je ostvaren jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva RH unatoč specifičnosti i okolnosti Covida-19 pandemije tijekom predsjedavanja RH Vijećem EU. Sve aktivnosti koje su se odnosile na policijski djelokrug rada obavljale su se u potpunosti i besprijekorno, a policija je uspješno organizirala i provela sva potrebna osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora. Policija je svakodnevno u operativnom radu suzbijanja najtežih oblika organiziranog gospodarskog i kibernetičkog terorizma i kriminaliteta droga, međunarodnog karaktera aktivno surađivala s međunarodnim policijskim organizacijama, interpor, Europol, itd. Projekt Sigurna turistička destinacija, nama vrlo važan, zajedničke ophodne hrvatske policije i policije stranih zemalja zasigurno su utjecale na pozitivnu percepciju stranih turista u RH tijekom pandemske '20. i '21. g. Uvođenje EU digitalne Covid potvrde i njenom izdavanju i primjeni pri graničnoj kontroli, bili smo država predvodnica u EU. Policija je tijekom '20. i '21. g. sudjelovala u zajedničkim operacijama u čuvanju nadzora vanjske granice EU i šengenskog prostora na područjima drugih država EU. U '20. g. započela je, a tijekom '21. završena funkcionalna reorganizacija policije koja je u potpunosti implementirana početkom '22. godine. Uspješnom implementacijom funkcionalne reorganizacije ostvareni su i postavljeni slijedeći ciljevi. Funkcionalno unapređenje poslovnih procesa u radu policije, poboljšanje organizacijske strukture MUP-a, Ravnateljstva policije i policijskih uprava, učinkovitije korištenje raspoloživih ljudskih resursa, uspostavljanje učinkovitijeg, bržeg i neposrednog sustava rukovođenja u radu policije, povećanje operativnosti rada policije na svim razinama, jačanje unutarnje organizacije i kapaciteta policijskih postava, racionalnije i učinkovitije poslovanje. U proteklom razdoblju kontinuirano su se poboljšavali materijalni uvjeti za rad policijskih službenika što je iznimno važno. Dakle, 2018. godine neto plaća na radnom mjestu policijski službenik iznosila je 4.126 trenutna je plaća 6.009 kuna što je povećanje od 45% i naravno da podupiremo sva daljnja povećanja U nabavu policijske opreme uloženo je 144,77 miliona kuna. Reviziran je projekt nabave sustava za nadzor prometa i mjerenja brzina. Na nabavku za potrebe policije ukupno je uloženo 439 milijuna kuna. U adaptaciju objekata uloženo je 28,53 milijuna kuna. U višegodišnjem financijskom razdoblju od '21. do '27. godine za područje unutarnjih poslova predviđena su 2 fonda i instrument. Fond za azil i migracije i integraciju na raspolaganju iznosi 47 milijuna eura. Fond za unutarnju sigurnost na raspolaganju ima iznos od 35 milijuna eura i instrument za integrirano upravljanje granicama ima iznos od 154 milijuna eura. Neočekivane krize okolnosti '20. i '21. godine potvrdile su modernost i fleksibilnost, funkcionalnost rada policije u svim njenim segmentima te u najtežim uvjetima prakse policija je potvrdila da je itekako dorasla sposobnostima da promptno prilagodi se svim sigurnosnim izazovima. Iz svega navedenog može se zaključiti kako je hrvatska policija unatoč svim izazovima koji su stavljeni pred nju '20. i '21. godine bila vrlo visoko motivirana te uz dobru obučenost i tehničku opremljenost dokazala svoju spremnost za učinkovitu borbu protiv svih oblika kriminaliteta za zaštitu državne granice na kopnu i moru kao i za održavanje povoljnog stanja sigurnosti na cijelom teritoriju RH. Iz tih razloga mi ćemo podržati ovo izvješće. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnice imama izrazito pozitivan dojam o radu djelatnika MUP-a. Smatram da je država dužna poduzeti puno više da im se osiguraju primjereni uvjeti za rad i da im se osiguraju bolje i veće plaće, a ujedno imam izrazito negativan stav prema Ravnateljstvu, prema ministru policije, prema Vladi i prema Andreju Plenkoviću za koje smatram da im država treba dati crveni karton na slijedećim parlamentarnim izborima. U odnosu na ovo izvješće osvrnut ću se na dio koji se odnosi na gospodarski kriminalitet i na korupciju. U tekstu se lijepo navodi da je korupcija najviše izražena u postupcima javne nabave, a očituje se kroz dodjelu financijski izdašnih poslova određenom sudioniku javne nabave koji je pod kontrolom kriminalne skupine. Ja vas molim da ovo zapamtite. Dakle, postupci javne nabave su pod kontrolom kriminalne skupine. Ja ću za naše građane naglasiti i pojasniti da javnu nabavu provode tijela javne vlasti, a ovdje policija kaže postupci javne nabave su pod kontrolom kriminalne skupine. To je točno i to sve govori. Treba nekad znati čitati i između redova. I sad kaže se da se to provodi tako da se zaobilaze zakonom propisani postupci prilagođavanjem uvjeta ciljanom ponuđaču. Ovakvi postupci se odvijaju na svim razinama vlasti na nacionalnoj, na lokalnoj i na, dakle a pripadnici kriminalnih skupina nastoje se povezati s čelnicima istih i kroz koruptivne aktivnosti osigurati unosne poslove. U tom smislu javna nabava je jedno od ključnih područja u kojima javni i privatni sektor ulaze u poslovnu i financijsku interakciju i zapravo predstavljaju područje najvećeg najvećeg rizika za nastanak korupcije. Potrebno je spomenuti i trgovačka društva koja su u državnom vlasništvu i vlasništvu lokalne i područne samouprave koja također svoje poslovne aktivnosti izvršavaju kroz postupke javnih nabava i zbog toga predstavljaju područja visokog koruptivnog rizika. kaznena djela, koruptivna kaznena djela očituju se kroz različite oblike zlouporaba trgovanja utjecajem, primanja i davanja mita tijekom provođenja postupaka javnih nabava, pogodovanjem pojedinim tvrtkama i pojedincima. I sad kad čovjek tako nešto pročita očekivao bi da bi u samom izvješću bilo nešto malo više podataka o samim tim koruptivnim kaznenim djelima, napomenut ću imamo 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave i oko 1.000 trgovačkih društava u javnom vlasništvu. Samo izvješće sadrži i prilog, nadala sam se da će barem u prilogu biti pobrojana sva ta silna koruptivna kaznena djela, nisu, nisu, ali eto u tom posebnom djelu u prilogu navedeni su samo neki slučajevi za koje policija smatra da predstavljaju najznačajnija istraživanja. I sad tu ponovno dolazimo do nekoliko zanimljivosti. Evo kako u odnosu na te dužnosničke funkcije policija predstavlja svoj istraživački rad pa kaže. Dakle, nije pojedinačno nabrojala sva istraživanja svih koruptivnih kaznenih djela pogotovo u području javne nabave je li imenom i prezimenom da točno znamo na koje se to slučajeve odnosi pa da možemo pratiti brzinu rješavanja tih postupaka, nasumičnim odabirom. Kaže da se protiv predsjednika i suca Trgovačkog suda u Sisku, a potom suca Trgovačkog suda u Zagrebu provodio postupak jer su eto suprotno pravilima stečajnog postupka koristili svoje ovlasti da izvlače novac stečajnog dužnika i da ga preko depozita prebacuju na račun privatnih fizičkih i pravnih osoba. Dakle, kaže se predsjednik i sudac Trgovačkog suda i ako gledamo da je to bilo izvješće za 2021. točno znamo na koga se to odnosi. Zatim imamo slučaj trgovanja utjecajem, pa se kaže da je policijski službenik Policijske uprave Koprivničko-križevačke proveo kriminalističko istraživanje nad županom Međimurske županije. Znamo tko je bio župan Međimurske županije 2021.g. uhvaćen u koruptivnoj aferi. A sad slušajte najzanimljiviji slučaj kako se on opisuje. Zlouporaba položaja i ovlasti, PNUSKOK je u suradnji sa Uredom europskog javnog tužitelja proveo izvide kaznenih djela protiv više fizičkih i pravnih osoba zbog osnova sumnje na sudjelovanju i počinjenju kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti od strane naglasak službenih osoba u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, službenih osoba nekakav neodređen pojam. Nije rečeno protiv bivše ministrice što bi bilo otprilike isti standard koji je primijenjen u ovih nekoliko drugih primjera. Dakle, policija se nije usudila u ovom izvješću navesti protiv bivše ministrice. Pa ću ja sad otvoreno postaviti pitanje, odnosi li se ovaj opis na stranici 113 na srećicu Gabicu kojoj premijer Andrej Plenković sasvim sigurno nije poručio auf wiedersehen. Ne, ne, ne, nju je hvalio, hvalio ju je i nakon pokretana kaznenog postupka kao vrlo uspješnu i spretnu u obavljanju njezinih javnih zadaća. A riječ je o osobi koja je bila obuhvaćena vrlo ozbiljnim serioznim istraživanjem koruptivnog kaznenog djela, no unatoč tome prema pisanju medija Andrej Plenković se s njom našao pet puta, pet puta za vrijeme trajanja svog premijerskog mandata, kažem nakon što je pokrenuta istraga. E sad ovi podaci, nehrabrost, ovaj kukavičluk da se ovdje kaže o kojem se slučaju i o kojim se osobama radi, budi sumnju hoće li policija i PNUSKOK moći neovisno, stručno, hrabro i dosljedno provoditi istrage u 2022.g. protiv Andreja Plenkovića s obzirom da javno objavljene informacije pa tako i korespondencija koja je iz USKOK-a proslijeđena Europskom uredu javnog tužitelja obuhvaćaju i i komunikaciju koja se odnosi na samog premijera pa i na njegovog ministra Filipovića koji je eto bio na neki način zahvaćen mjerama tajnih izvida koje su se provodile u odnosu na Damira Škugora? Dakle, postavlja se pitanje, ima li policija dovoljno hrabrosti da odradi svoj posao u 2022.g. uoči veeeelike predizborne 2024. odnosno 2023., ajd znali ste na što mislim? Hvala. Pojedinačnu raspravu ima poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto. Nema je, gubi pravo na govor, pa će govorit poštovani zastupnik Mišel Jakšić, nema ga, gubi pravo na govor, pa će onda govoriti poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedavajući. ja ću nastaviti zapravo sa svojom pojedinačnom tamo gdje sam stala u ime kluba. Dakle, voljela bih reći o jednoj važnoj temi koja su se već smo o tome slušali danas u ovoj raspravi, a to je problem angažiranja policijskih službenika u poslovima privatnog osiguranja, osobito naravno u svjetlu ovog nedavnog ubojstva u noćnom klubu u Zagrebu, budući da je jedna od osoba koja se dovodi u vezi s ubojstvom policijskih službenik doduše to, on je suspendira u tom momentu bio, no javna je tajna da policijski službenici u slobodno vrijeme čak i da pripadnici najelitnijih policijskih postrojbi u slobodno vrijeme sudjeluju u poslovima privatnog osiguranja. I kaže se da je javna tajna specifični fenomen svojstven poludržavama koje karakterizira dugogodišnje organizirano nezakonito ponašanje pojedinaca ili skupina uz manjak ili potpuni izostanak institucionalne volje da se to zaustavi. Riječ je naime o dugogodišnjem i raširenom fenomenu, međutim koji je prije svega protuzakonit. Premda ovi poslovi značajno doprinose inače skromnim prihodima policijskih službenika oni ne mogu biti spojivi s policijskom službom, prvenstveno zakonski nam je čl. 37. Zakona o policiji propisuje da policijski službenik ne smije obavljati samostalnu gospodarsku ili profesionalnu djelatnost niti obavljati poslove ili pružati usluge pravnoj ili fizičkoj osobi, osobito kada je riječ o poslovima privatne zaštite jer je takav angažman naprosto sukob interesa. Naime, policija trebala bi nadzirati rad zaštitara. Praksa privatnog osiguranja među policijskim službenicima započela je još a uveli su je pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko, oni su pružali osiguranje najvećem broju klubova i danas prema svjedočenju anonimnih policijskih službenika to isto rade. Dakle, cijena je oko 500 do 600 kuna za nekih četiri sata rada, svi rade na crno, dakle to nas informira naš sugovornik. Tim klub u zagrebačkoj Kačičevoj dospio je u fokus javnosti nakon policijske racije 27.1.'21., klub je radio unatoč zabrani i epidemiološkim mjerama koje su tada bile na snazi. A u tajnoj istrazi koju je vodio USKOK utvrđeno je da su četvorica policajaca propuštali u više navrata intervenirati zbog nezakonitog rada kluba u Kačićevoj u Zagrebu. Osim toga jedan od policajaca optužen je da je vlasniku kluba dojavljivao čak kada će mu policija po prijavi građana doći u nadzor. Umirovljeni policajac Dario Žepina za vijesti HR svojedobno je izjavio plaću koju sam imao tada, govori o svojim počecima, nije bila dostatna da se prehranim, a kamoli da bih bio podstanar u Gradu Zagrebu i da bih mogao bilo što drugo, jedan vikend bio bi dovoljan da zaradim više nego svoju tadašnju plaću. Posao policije jest da sprovodi zakon i primjenjuje ga na sve segmente društva uključujući i privatne zaštitarske tvrtke. Izvršavajući svoje temeljne zadaće policijski službenici direktno doprinose kvaliteti i sigurnosti život u društvu. Međutim, kako će policija ispunjavati svoju, jednu od svojih temeljnih funkcija, preventivnu funkciju sprječavanja narušavanja javnog reda i mira ako su policijski službenici istodobno lojalni osobama koje ih plaćaju izvan službe. Dakle, zaključno angažiranje policajaca na dodatnim poslovima doprinosi smanjenju povjerenja građana u službe koje bi ih trebale štiti i osiguravati. I sve to navedeno rezultat je naravno velikim dijelom i loših i loših radnih uvjeta i niskih plaća policijskih službenika te bi prvi korak u rješavanju tih nagomilanih problema trebalo biti poboljšanje statusa policijskih službenika, povećanje njihovih plaća i poboljšanje uvjeta rada kako policije tako i policijskih službenika te stavljamo na srce predstavnicima MUP-a da ozbiljno porade na tome. Zahvaljujem. Slijedeći će govorit poštovani zastupnik Nikša Vukas, nema ga, gubi pravo na govor, pa će onda govoriti poštovani zastupnik Josip Šarić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, suradnici i suradnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici, ja ću naravno još jednom pohvaliti ova izvješća o kojima smo danas ovdje razgovarali, ali iskoristit ću ovu moju pojedinačnu raspravu kako bi uz ovdje danas iznesene činjenice i raspravu kolege Đakića koji je govorio o obljetnici Bljeska odnosno Okučana, ja ću danas ovdje iskoristiti ovu priliku i progovoriti o također jednom važnom događaju koji se dogodio 2. svibnja 1991. godine. To je poznata akcija Borovo Selo u kojoj je stradalo 12 pripadnika Specijalne policije Vinkovci. Iskoristit ću priliku ovdje u javnosti spomenuti još jedan vrlo važan događaj koji se također dogodio toga dana, a to je jedna odnosno druga akcija na Plitvicama koja je imala zadaću uspostavu reda i mira i sigurnosti na Plitvicama odnosno spriječiti pokušaj tadašnjih četničkih organizacija koje su bile u tom trenutku na Plitvicama da ponovo preuzmu policijsku postaju. U toj akciji su sudjelovale dvije policijske postrojbe tog vremena. Specijalna policija Tigrovi iz Rakitja čiji sam i sam bio pripadnik i Specijalna policija Lučko. Jedan događaj koji je uistinu bio važan, ali evo u javnosti se vrlo malo zna za njega pa zasigurno vjerujem da svi moji kolege koji su bili sudionici tog događaja rado će se prisjetiti toga. Dakle, kada govorimo o Borovu Selu i onome što se dogodilo 1991. godine 2. svibnja, dakle 31 godinu iza nas moramo sjetit se vremena i konteksta u kojim su se događale takve okolnosti. Dakle, snage policije u tom trenutku su bile, ove dvije spomenute jedinice specijalne policije i novoosnovana je policijska, specijalne, jedinice specijalne policije po policijskim upravama tadašnjim, osnovane, vrlo, vrlo slabo organizirane i obučene, ali evo u jednoj mučki pripremljenoj i uistinu podmuklo organiziranoj zasjedi koja se dogodila prilikom četvorice policajaca da izvjese zastavu hrvatske države u Borovu Selu, da skinu jugoslavensku zastavu strada su, tada hrvatska policajca, a u ovoj akciji koja je uslijedila nakon toga, dakle 23 hrvatska policajca iz Vinkovaca su teško ranjena i njih 12 je, njih njih 12 smrtno stradalo. Ja koristim ovu priliku i pročitat ću još jednom njihova imena kako bi se prisjetili hrvatskih vitezova toga vremena. To su dakle Stjepan Bošnjak iz Nuštra rođen '55. godine, Antun Grbavac iz Nijemaca rođen '61. godine, Josip Culej iz Jarmina rođen '66. godine, Mladin Šarić iz Novih Jankovaca rođen '65., Zdenko Perica iz Nuštra rođen '65. godine, Zoran Grašić iz Otoka rođen '69., Ivica Vučić iz Vinkovaca rođen '61., Luka Crnković iz Otoka rođen '70., Marinko Petrušić iz Tovarnika rođen '66., Janko Čović iz Ivankova rođen '65., Željko Hrala iz Ivankova rođen '68. rođen '68. i Mladen Čatić iz Županje rođen 1971. godine. Na sudu u Osijeku su za ovo, za ova teška ubojstva osuđeni Milan Marinković za ratni zločin koji je dobio 3,5 godine zatvora te također Jovan Jakovljević, Dragan Rakanović, Milenko Mihajlović i Jovica Vučenović koji nikad nisu odslužili svoju kaznu iz razloga što nisu na području RH. Dakle, još jednom našim vitezovima iz Borova Sela vječna slava i hvala. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana državna tajnica Irena Petrijevčanin. Izvolite. Hvala lijepa. Cijenjeni potpredsjedniče HS-a, cijenjene zastupnice i zastupnici. Izneseno je ovdje nekoliko teza pa je potrebno radi rasvjetljavanja činjenica da ne ostane na tezama ili eventualno nekim dezinformacijama izreći još nekoliko završnih riječi u ime predlagatelja. Kao što je rečeno u prethodnim raspravama, a vezano i za primjedbe cijenjene zastupnike Raukar vezano za neuvrštavanje ovoga sami ste odgovorili čl. 111. teško ubojstvo u pokušaju odnosno čl. 97. terorizam kasnije prekvalificirano sami ste dali odgovor zašto je nešto u izvješću nije pa onda kasnije jest. Ja ne mogu se složiti u potpunosti s tim nego ono što je bitno istaknuti da statistika pokazuje ono što je u tekućoj godini, a u tekućoj godini je kvalificirano kao čl. 111. Ono što također treba rasvijetlili da ne ostane na razini netočne teze vezano za primjedbe pojedinih zastupnika da je policija izdala nekakve lažne dokumente ili čini mi se da je na taj način kvalificirana ta sintagma. Nije točno, Policijska uprava Zagrebačka je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uputila DORH-u sve sukladno proceduri. Također zastupnici čini mi se jedan od zastupnika je rekao, govorio o policijskim službenicima koji rade kao zaštitari. Vi svi dobro znate vjerujem da je to suprotno zakonu, točno tako, a u konkretnom slučaju nije bilo kršenja zakona, a naravno da je poznata procedura u slučaju da se je se prekrši zakon tada slijede disciplinski postupci. Vezano za disciplinske postupke isto tako potrebno je navesti nekoliko činjenica koje su ovdje pojedini zastupnici polemizirali. U odnosu na kriminalistička istraživanja nad zaposlenicima MUP-a 2021. provedena su 83 kriminalistička istraživanja koja su rezultirala sa 83 kaznene prijave za 458 kaznenih djela. Najveći broj se odnosi na krivotvorenje službene isprave, zatim slijede prijevare i nedozvoljena trgovina te zlouporaba položaja i ovlasti itd.. Znači radi rasvjetljavanja činjenica i da ne ostane na netočnim tezama, analizom pokrenutih disciplinskih postupaka od 2017. do 4. mjeseca do travnja 2023. 2023. dakle ove godine mi imamo blagi porast za taj period u ukupnom broju pokrenutih disciplinskih postupaka i nastavlja se trend povećanja ukupnog broja pokrenutih disciplinskih postupaka što govori o ozbiljno da tako kažem pristupu i obračunavanju sa eventualnom onim pojedincima koji prekrše svoje policijske ovlasti ili koji ne postupaju u skladu sa svojim zakonskim obavezama odnosno normativom i regulativom koja je propisana. Ono što je isto tako ovdje istaknuto, znači 2021. je 584 disciplinska postupka bilo protiv zaposlenika MUP-a. Ono što oni su rezultirali kao što sam rekla kaznenim prijavama itd., ali isto tako treba istaknuti da od toga broja 44 su rezultirali prestankom službe, 46 je rezultiralo uvjetnim prestankom službe, ostalo su bili novčane kazne i premještaji na drugo radno mjesto. Ono što je bitno za napomenuti, a već sam prethodno istaknula, znači policijski službenici i službenice se konstantno i cjeloživotno educiraju kroz razne treninge, kroz seminare i kroz cjeloživotno učenje o svim oblicima nezakonitih i neprihvatljivih postupanja te se Ravnateljstvo policije MUP-a izuzetno ozbiljno nosi sa ovim pitanjem i nulta stopa je tolerancije vezano za ovu vrstu prekršaja odnosno kaznenih djela. Isto tako željela bih istaknuti pojedini kolege su govorili o sustavu naobrazbe, vi kao što znate i vidjeli ste u ovom izvješću da je u sustav policijske naobrazbe za zanimanje policajac i policajka 2020.g. zapravo došlo do tog pozitivnog pomaka i nama je izuzetno drago da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u najkraćem mogućem roku odobrilo i prihvatilo 3. i 4. razred srednjoškolskog obrazovanja ponovno nakon 2012. i isto tako kroz postojeći program prekvalifikacije za zanimanje policajac/policajka je u školskoj godini 2019. i 2020. 748 osoba završilo ovaj program od kojih je 30% osoba ženskog spola, dok se u 2020. i 2021. školovalo 746 polaznika. Možda je manje poznata činjenica, a isto ju je potrebno dodatno naglasiti da isto svjedoči o određenoj disciplini i stupnju postignutosti visokih kriterija da je od ukupnog broja prijavljenih čak 45% nije zadovoljilo jedan ili više elemenata testa od kojih se kao što znate sastoji od motoričkih vještina i psiholoških testova, a tu su čak četiri testa i jedan test osobnosti te takvi nisu niti upisani u obrazovanje za policijske službenike. I zašto ovo posebno ističem? Pa vidite iz ovoga da je cilj dobiti najbolje pojedince koji će onda kvalitetno obavljati zadaće i poslove sukladno svim pozitivnim zakonskim propisima, a naravno uz poštovanje svih ljudskih prava i sloboda. Ovdje je također potrebno reći vezano za nedavne izmjene zakona o napadima na policijske službenike kojih je u 2021. evidentirano 77 dok je u 2020. bilo 83 napada. U tim napadima sudjelovalo je 87 osoba, a 51 policijski službenik je lakše ozlijeđen, 1 teže i 18 građana je zadobilo lakše ozljede. Bitno je istaknuti da je u petogodišnjem razdoblju evidentiran blagi porast uporabe sredstava prisile, ali da budem konkretna zapravo vi dobro znate po Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima Članak 81. da je sredstvo prisile tjelesna snaga i da je strogo propisano u kojim se ono uvjetima zapravo može primjenjivati. Mislim da sam zapravo sve u ovom sada završnom govoru pokrila tako da što se tiče ovog izvješća mislim da smo istaknuli sve najbitnije činjenice,

malo da nešto se rasvijetlilo, ali se nije sve rasvijetlilo. Znači dogovorili smo se da to nije bio teroristički čin '20. godine, nije to bio ni '21., ali je postao teroristički čin krajem '21. tj. početkom '22. Druga Druga stvar koju isto tako se možemo složiti jer to piše u vašem izvješću da niti '20., niti '21. zapravo nije bilo terorističkih činova. Koliko ja to razumijem u '21. je deveta glava, ali ona je vrlo široka Kaznenog zakona. Prema tome, hvala Bogu Hrvatska nije nekakav cilj terorista uopće pa se ponovno postavlja pitanje zbog čega je Markov trg pod ogradama, a naročito zbog čega je Markov trg pod ogradama i kao parkiralište. I još jedno kratko pitanje, da li ćete se pobrinuti za uvjete rada i plaće policijskih službenika? Smatramo da jet o neophodno. Zahvaljujem. Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepa cijenjena zastupnice, na prethodno pitanje sam već odgovorila, rekla sam i u sad ovom zaključnom svom izlaganju, a što se tiče uvjeta opremanja infrastrukture i plaća policijskih službenika više nego činjenično smo ovdje dokazali u nekoliko navrata, a i vrlo detaljno smo iznijeli u izvješću na koji način je došlo do poboljšanja materijalno financijskih uvjeta policijskih službenika. Naravno da se uvijek može bolje i naravno da samokritički želimo sagledavat naš vlastiti sustav tako da se nadamo da i u narednom periodu će taj, ti materijalno financijski uvjeti postajati još i bolje, međutim oni su već i sada zaista unatrag 5 godina u 2 mandata ove Vlade postali sasvim zadovoljavajući u odnosu na to kako je prije bilo. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa, time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. S time smo završili sa današnjim radom, nastavit ćemo s radom sutra u petak 28. travnja u 9 i 30, a prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama, drugo čitanje, P.Z. broj 450. Želim vam ugodan ostatak poslijepodneva.